panoga v državi od katere je tudi odvisno od delovanja države in tudi vsi ostali zadeve. Delovanje inštitucije in seveda gospodarsko stanje v Evropski uniji, kakor tudi v Sloveniji, ni rožnato. Sicer smo prej poslušali pri prejšnji točki, torej, ko je predsednik Vlade govoril o tako imenovani odi uspešnosti te Vlade. Mi je zelo žal, da ni bil predsednik prisoten na odprtju mednarodnega obrtnega sejma septembra v Celju, kjer pa so pravzaprav ti ključni ljudje, torej gospodarstveniki in obrtniki in podjetniki govorili pa zelo, zelo drugače. Mogoče bi lahko vprašali tako ministra Mesca kot ministra Hana, ki sta bila tam prisotna, da pa je bilo veliko, veliko kritičnosti zoper delovanje te vlade. Mnogo mnogo drugače je bilo govora. govora. Dejansko stanje kot je bilo prikazano in mogoče bodo vaši mediji zdaj prikazovali, ni tako kot je bilo to, to je bila samo pravljica. To lahko vi berete nekomu, otrokom, kot mi beremo zvečer pravljice za lahko noč, ne pa obrtnikom in gospodarstvenikom, ker pa se ubadajo z mnogo drugačnim stanjem v Republiki Sloveniji. Kar se tiče te reforme, davčne reforme, seveda, ko se govori o reformah vsi pričakujejo reformo, da bo izboljšala neko stanje in tako opevana davčna reforma so mnogi pričakovali obljubljeno, da bo davčna reforma prinesla boljše stanje, torej za gospodarstvo, kmetijstvo in tako dalje. Ampak kaj zdaj vi prinašate? Dodatne obdavčitve, še dodatne obdavčitve...

Dejansko v gradivu, v osnutku tega zakona ste zapisali, da je dejstvo to, da pač prispevki in davki, ki jih plačujemo zaposleni in tako naprej imajo pomembno zadevo, da po tem da iz teh prispevkov država temelji na financiranju ključnih organov, torej sociale, zdravstva in tako dalje. Glejte, danes takoj podpišem, da se ne da obdavči plača, če bom imel ustrezno zdravstveno, socialno in drugo oskrbo. Ampak danes, ko pa gledamo sto metrske kolone ljudi, ki čakajo za zdravnika, ko se ljudje dobesedno pretepajo pred zdravstvenim domom, da lahko pridejo do svojega zdravnika, da starostniki ne morejo priti v dom za starejše občane v oskrbo in tako dalje, ja kdo vam bo pa davke dajal? Vi boste pa ta davkoplačevalski denar porabili za nakup Litijske in tako naprej. Halo? In potem, kar je dejansko iz tega še naprej, očitno mi nekaj tu ne štima, kajti v prejšnji torek, ko je predsednik Vlade odgovarjal na poslanska vprašanja, je kolegu Horvatu odgovoril, vsi normiranci, citiram: da vsi tisti normalni espejevci, ki so dejansko obrtniki in podjetniki, ki dokazujejo svoje stroške, plačujejo še manj davkov. Torej, kje je sploh problem. Zdaj bodo tudi ti, ki jim je do zdaj ni bilo treba dokazovati stroškov, pač dokazovali stroške in če jih imajo, bodo plačali še manj davka. O čem se potem sploh pogovarjamo? V gradivu pa navajate, da bo po vaši tej reformi torej normiranec boste v davčno blagajno dobili od normirancev 9 milijonov več od popoldanskih in pa 3 milijone več od normalnih espejev, Torej 12 milijonov dodatnega prihodka.

od ljudi, ki pač delajo, medtem pa v znani družini v Sloveniji odpišete 29 milijonov evrov dolga. Pol milijona letos, je šlo dolga znanemu, tudi članu te družine, ker pač davčna uprava ni uspela izterjati tega dolga in je zadeva zastarala. In očitno, kaj si bomo zapomnili to vlado je to, da je to vlada, ki podpira lenuharstvo, torej lenuharje, ki se skrivajo za nevladnimi organizacijami na Metelkovi ala kolesariat in tiste, ki izrablja socialni transfer, torej nočejo delati in živijo na podlagi sociale.

Ampak na eni strani govorite, kako moramo, Vlada, Evropska unija, stremeti k debirokratizaciji, po drugi strani pa želite, da se to uvaja. Torej, spet skregano z logiko, s tem, kar prikazujete in kar dejansko delate. če gremo potem še naprej glede tega. Prej je bilo govora, da boste s tem, ko boste znižali ta znesek glede normirancev s 50 na 30000, da boste potem zmanjšali sivo ekonomijo. Povečali jo boste, ker ta normiranec, ko bo dosegel 30000,

Torej vam gre v nos to, da nekdo, ki namesto da bi po 8 urah dela lepo doma sedel ali pa užival, pa dodatno dela, nekaj zasluži. Ne, to so pa zdaj dejansko ljudje, ki so največji sovražniki te države,

In tudi to, da boste potem še za tujce, torej, zdaj tujec bo imel davčno olajšavo, ko bo prišel v Slovenijo, tisti Slovenec, slovenski državljan, ki mu bo pa država plačevala šolanje in tako naprej, pa bo moral iti v tujino, da bo imel boljšo plačo. Halo?! Torej, tako kot je kolega Rado povedal, imeli boste v pisarni dva enako izobražena kadra, eden bo tujec, eden bo Slovenec, ampak ne bo imel davčne olajšave.

iz omejene dejavnosti. Najprej uvedete ta davek, torej tiste, ki imajo to območje, kjer zelo težko kmetujejo, torej ne vem, gorske kmetije in tako naprej, Haloze, res petine, res vsaka čast ljudem, da to zemljo še obdelujejo, najprej uvedete davek, jih obdavčite, potem pa to ukinete in se imate za rešitelja kmetijstva. Komu vi zakrivate oči, pa saj kmetje niso nori, da bi vam to verjeli! Kmetje uporabljajo zdravo kmečko pamet. In namesto da bi kmetom pomagali, naredili davčno reformo takšno, da bi jim še dodatno pomagali, kajti veliko se gibljem v teh krogih in predvsem tisti, ki imajo dopolnilno dejavnost na kmetiji, torej nekdo, kmetovalka, ki doma speče neko kmečko dobroto in to proda, se mora ubadati z računi in tako naprej, z ne vem kakšnimi dajatvami, kar se dejansko ne splača. To bi morali ukiniti, da bi lahko to delovalo,

Torej, dragi moji kolegi in kolegice in tudi Vlada, pustite ljudem, da delajo! Hvala. (PS Svoboda):** Hvala lepa. Se bom odzvala tudi na to. Še enkrat, prej ste rekli, ne obdavčevati, obdavčevati. Jaz še enkrat ponavljam, v tem zakonu se normirancev ne obdavčuje. Zakon je davčno nevtralen. Ni res! Omejuje se prag. In ko ste rekli, kaj pa bodo naredili ti, ki bodo presegli prag, kajne, potem ne bodo izdajali računov. Ali mislite, da tisti, ki bo imel 65000 evrov prihodka, da

bodo zdaj lahko ohranjali deoo in popoldne si bodo odprli espe, to vemo, to znajo vsi še danes za to, da lahko prilagajajo davčno osnovo in prav je, ker jim sistem tako omogoča, da lahko prilagajajo davčno osnovo do višine obdavčitve dohodka iz dejavnosti oziroma dohodka iz pravnih oseb, ko imaš do in kombinacijo espeja. Glede administracije espejev. Tisti mali espeji, ki dosegajo pogoje, lahko ugotavljajo, lahko vodijo poslovne knjige tudi na podlagi enostavnega knjigovodstva ali dvostavnega, ki je podobno deooju, tudi to poznamo, tudi to ni ne vem kakšna dodatna obremenitev, je pa pri vodenju poslovnih knjig, verjemite, sem delala dolgo let v tej službi, zelo pregledno, tudi za samega espeja bo imel tudi mogoče malo bolj pregledne knjige. Še druga stvar, pri tujcih. Prej ste konkretno rekel, ja, bosta dva enakovredna sedela v pisarni, en Slovenec in en tujec. Že tukaj je videti, kako spodbujate nestrpnost. Jaz sem že prej povedala, da ta Zakon o davčnem kreditu za tujce pomeni za tujce rezidente, nerezidente v Sloveniji, ampak v davčnem smislu, da je to zakon tudi za tiste Slovence, ki so šli ven iz Slovenije delati, da se vrnejo in ta dva v pisarni, ki bosta zdaj sedela, bosta lahko Slovenec in Slovenec zato, da se bo vrnil, v obdobju petih let bo imel pač ta, ki se je vrnil, zato je zakon dal spodbudo. In še zadnja stvar, ko ste prej omenil, da škoda, ker ni bilo predsednika Vlade na ne vem katerem obrtnem sejmu. Jaz bom pa samo rekla, upam da niste bil na otvoritvenem sejmu Most Celje, ker je bila totalno spolitizirana otvoritev in totalno usmerjena samo proti Vladi in zelo nizkotno, ne samo od vas, ampak tudi od nekaterih predstavnikov trgovinske zbornice in Državnega sveta. Želite postopkovno? Izvolite. nam ne očita neke rasne pa ne vem kakšne nestrpnosti. govorimo o ekonomiji in o situacijah, ko se lahko zgodi, da bosta za isto mizo oziroma za sosednjo mizo sedela v Sloveniji rojen

Si bom dovolila pokomentirati. Glejte kolega, rasna nestrpnost se lahko izraža tudi na sublimne načine. ni vse tako na prvo žogo. Pač na ta način se spodbuja nastrojenost ljudi, nestrpnost, če ti na tak način razpravljaš, tujec, domač človek, domač človek je v slabšem položaju kot tujec, to je že sublimno nagovarjanje ljudstva za to, da je s tujci nekaj narobe. Tako da glejte, to so zelo tanke meje, zelo tanke meje, zelo občutljive zadeve. Zato me ne pozivati, da da opominjam na nekaj, kar si tudi sama oprostite, mislim ko poslušam določene razprave. Andreja Kert, izvolite. Hvala lepa. Razprava se je nekoliko razvnela, pa ne vidim pravzaprav nobenega pravega razloga, ker mislim, da danes smo zelo dobro začeli s proračunskim memorandumom in z uvodnim nastopom, ko nam je predsednik Vlade jasno povedal, kje smo kot država, kje smo kot gospodarstvo, kje smo v Evropi, in številke katere nam jih je predstavil zelo jasno tudi s prosojnicami, katere so lahko videli tudi vsi, ki so spremljali ta del seje, je jasno, da pravzaprav ta Vlada dela prav in da dela v pravi smeri in predvsem, da dela preudarno. Tako se je tudi hvala bogu odločilo, da se na področju davčne zakonodaje ne gre na horuk v velike velike reformacijske spremembe, ampak da se to dela rahločutno in pa postopno. Tako se je odločila pravzaprav Ministrstvo za finance in pa tudi v posvetovanju z zainteresirano javnostjo, tako kot je bilo danes že povedano večkrat, so se odločili, da pravzaprav je prav, da se začne najprej na področju konkurenčnosti in potem se nadaljuje z drugim paketom, v katerem se bodo naslavljale stvari, ki bodo bolj korenito posegle na drugi strani, tam, kjer danes davčne obremenitve niso ali ali sploh nenaslovljene ali pa so slabo naslovljene. Upam seveda, da bodo te stvari se dejansko tudi dogodile, ker tudi mene pač, pač tudi sama želim, da se na tem področju uredi tudi ta druga stran. Mogoče, da samo na kratko grem pregledati to, kaj danes ta zakon, o čem ta zakon govori, o katerem ima, smo slišali že toliko različnih besed, od diskriminacije, ne glede na to, da se pravzaprav kolegi ne strinjajo. Od potem na drugi, ne omogočamo, ne bomo omogočili več dobivati ustreznega zaslužka, da ne želimo, da ljudje delajo, da prehajajo na drugo stran, da bi samo še socialne pomoči in tako naprej. Mislim, da ta davčni zakon, ki ga imamo pred sabo o dohodnini tega nikakor ne naslavlja. Naslavlja pa to, kar nam je v Sloveniji vsem skupno in o katerem se velikokrat pogovarjamo, to je to, da nam primanjkuje delovne sile. S čimer se ne srečujemo samo v Sloveniji, ampak mislim, da v celi Evropi. Pa pravzaprav jaz verjamem, da tudi v še katerih drugih predelih sveta. In to, recimo to privabljanje tujcev oziroma kadrov iz tujine, da ne bom zopet se napačno izrazila, to se pravi nerezidentov, ki so lahko slovenski državljani ali pa tujci, ki prihajajo v Slovenijo, mislim, da je zelo dober ukrep. Ta ukrep, kot so, kot je bilo že pojasnjeno, v treh državah že kaže določene rezultate in glede na to, da smo se tukaj, da je tukaj v tem predlogu dan, bom rekla, nekoliko boljši, boljši predlog, da bo tudi imel konkretne posledice, seveda se pa konkretne, bom rekla pozitivne posledice kar pa se seveda strinjam tudi z mojo kolegico, ki je prej Lucijo Tacer, ki je prej jasno povedala, potrebno je to jasno skomunicirati upam, da se bo to tudi v nadaljevanju zgodilo in mislim, da je to preko te točke na uradu zelo, zelo, zelo dobra, tako, bom rekla, možnost. Poleg tega se mi zdi, da je v tem zakonu zelo dobra tudi ta sprememba, ki govori o spodbujanju lastništva delavcev v lastniški strukturi delodajalca ali delodajalcu nadrejeni družbi, in sicer tukaj se naslavlja predvsem ta inovativna zagonska podjetja, ki pravzaprav na drug način zelo težko nagrajujejo svoje delavce, ki so, ki pravzaprav z entuziazmom velikokrat delajo v takih družbah in mislim, da je ta naslovljeni primer zelo zelo dobra, dobra in pametna predložena rešitev, tako da jo dejansko pozdravljam. Zakon naslavlja potem dohodke iz dejavnosti, pa mislim, da tudi v tem primeru, kjer se spreminjajo pogoji za vstop in obstoj v sistemu normiranih odhodkov mislim, da pravzaprav se naslavlja tisto kar je prav, da se naslavlja. V preteklih debatah je bilo že veliko povedano o številkah, jaz bi pa samo nekaj, se vprašala retorično, ne želim nikakršnih odgovorov kakorkoli kolikor bi bilo dejansko plačano davkov, če normirancev sploh ne bi bilo. Prej je bilo zelo dobro povedano, toliko ustvarjenih prihodkov na strani normirancev in toliko davkov na drugi strani, toliko ustvarjenih prihodkov na strani tistih, ki so espeji, pa veliko manj davkov. Da, ampak kje so tu številke, ki nakazujejo, kaj dejansko to v resnici pomeni, kakšni so odstotki tega? Ne bom se spuščala v to debato, ker nisem strokovnjak za to, prepuščam to Ministrstvu za finance, ampak dejansko se je tudi potrebno vprašati, kaj pravzaprav v takih izkrivljanju podatkov poskušamo doseči. In pa to še kako bodo vsi tisti, ki bodo šli izšli iz normirancev, postali nekakšni tako, bom rekla, ljudje, ki ne spoštujejo zakonov, ki ne bodo plačevali davkov toliko, kot bi bilo potrebno, kolikor jih nalaga davčna zakonodaja. Mislim, da je to zelo nizkotno,

In potem nadalje je bilo, veliko govoriti o tem, kako se širi mreža tistih, ki ne vodijo knjig in prikazujejo dejansko koliko stroškov imajo. To je bilo v enem izmed izvajanjih kolegov zelo jasno, da bi morali iti ravno v drugo smer, da bi morali širiti mrežo tistih. Ali si res, res to verjamemo, da je prav, da ljudje ne spremljajo kakšni prihodki in kakšne odhodke imajo in to jasno prikažejo v svojih knjigah. Zanimivo razmišljanje. Mislim, da ni pošteno do tistih, ki to dejansko izvajajo in tudi skrbijo za to, da so njihove knjige jasne in pregledne, pa seveda, da tudi plačujejo davke, tiste pač, kolikor je potrebno. Potem je bilo tudi govora o tem, kako bodo se izpolnile zahteve za uravnotežen proračun. Poglejte, vse te zahteve, vse to kar je danes na mizi oziroma o katerem bomo danes še veliko govorili, ta paket šestih zakonov je bilo že večkrat povedano, da je finančno nevtralen. Kakorkoli pa že, so pa te zadeve tudi v teh proračunih tudi projekcijsko vključene. Mogoče bi se samo še naslonila na to, da ta zakon ima še nekaj dobrih stvari, katerih mogoče se preveč, da se jih preveč izogibamo. Ena je tudi predlagana omejitev pokrivanja davčnih izgub v naslednjih davčnih obdobjih iz preteklih let. Mislim, da je to zelo dober ukrep in je prav, da se to zgodi. Mislim pa, da bo potrebno še malo razmisliti za tiste, o tistih, ki pravzaprav še danes velike milijonske davčne izgube iz preteklih let, ki smo jih pokrivali davkoplačevalci, vlečejo že skozi leta in bi jih lahko še naslednja leta, kar mislim, da je prav, da se naslovi. Predlaga se, da se neizkoriščen del olajšave za digitalni zeleni prehod omogoči, prenaša naslednjih pet davčnih let. Pozdravljam ta ukrep. Potem so naslovljene olajšave za donacije. Prav je, da se vrne nazaj oprostitev plačila dohodnine za OMD, ne glede na to, kako to gledate, kolegi, jaz mislim, da če nekdo prizna napako in jo popravi, da to ni popolnoma nič narobe. Potem so še druge rešitve, mogoče bi samo še omenila bonitete v zvezi z vozili na električni pogon. Mislim, da tudi ta stvar je prav, da se jo na ustrezen način naslovi in se jo tako tudi obdela. Kar se pa tiče čezmejne delovne migrante, jaz se s kolegi strinjam, to zadevo je treba še enkrat temeljito premisliti in pa predvsem pogledati kaj ali dejansko obstajajo. Tukaj nekako bom rekla, neravnovesja in o tem skupno poiskati tisto pravo rešitev, v kolikor je mogoče na to nasloviti na kakšen drugačen način. Tako, da ta zakon dejansko mislim, da prinaša dobre predloge in rešitve in vsekakor jih bom podprla. Seveda pa verjamem, da bomo v debatah na odboru in tako verjetno še kakšno stvar nadgradili, izboljšali, mogoče tudi popravili. Hvala lepa. Najlepša hvala. Prehajamo v sklepni del splošne razprave v katerem dobi besedo še predstavnica Vlade, in sicer državna sekretarka magistrica Katja Božič. Izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala. Jaz se bom skušala odzvati na nekaj pozivov za dodatna pojasnila ali pa pojasnili določene zadeve, ki so bile izpostavljene. V povezavi z ukrepom, ki se nanaša na privabljanje tujih kadrov, je bilo rečeno, da v bistvu domači kadri naj bi s tem dobili manj, ta ukrep se domačih kadrov neposredno ne dotika. Imajo pa domači kadri, v bistvu s tem ukrepom dobijo prednosti. Poleg že obstoječe davčne olajšave za mlade v višini 1300 evrov do 29 leta, ki jo imamo, seveda ta ukrep povečuje možnost za odpiranje

razvijati v Sloveniji pa ugotavljajo, da za to v Sloveniji ni na razpolago dovolj ustrezne delovne sile. Če se to podjetje namreč kljub temu odloči za investicijo v nova delovna mesta v Sloveniji, to seveda avtomatično pomeni, da bodo ta nova delovna mesta na voljo tudi Slovencem, ki seveda svojih kariernih priložnosti potem ne bodo rabili iskati v tujini. Podobno je v odpiranje novih delovnih mest usmerjen tudi ukrep, ki se nanaša na startupe, gre za podporo zaposlovanju v inovativnih zagonskih podjetjih in seveda z željo, da se tovrstne podjetniške pobude, ki nosijo visoko stopnjo produktivnosti, inovativnosti in so razvojno naravnane, izvajajo v Sloveniji in seveda na ta način tudi prvenstveno naslavljajo naše visoko izobražene ključne kadre. Podobno na nek način situacijo domačih zaposlenih naslavlja in izboljšuje tudi predlagan ukrep v povezavi z nagrajevanjem z delnicami in deleži. Če bo prišlo do večjega nagrajevanja v tej obliki, seveda bodo od tega imeli koristi predvsem naši zaposleni pri podjetjih, ki se zaradi različnih razlogov, ki jih skušamo nasloviti s tem ukrepom danes za to nagrajevanje ne odločajo. Izpostavljeno je tudi bilo, da bosta zdaj s tem ukrepom v isti pisarni sedela Slovenec in tujec, ki bosta različno plačana. V bistvu želimo si, oziroma ukrep je bil pripravljen ob predpostavki, da bo sedaj v pisarni sedel Slovenec, ki se ni odločil, da bi šel ven

Olajšava je začasna, je za pet let in po obdobju petih let bo tudi ta tujec oziroma Slovenec, ki se bo vračal, plačeval isto dohodnino kot vsi ostali. Pobuda je bila tudi ali pa želja, da se predstavi konkretne finančne učinke te olajšave. Pri oblikovanju te olajšave smo se zgledovali, kot je bilo že rečeno, po primerih davčnih olajšav, ki so jih na tem področju predstavile Danska, Španija in Portugalska, ker gre zgolj za peščico držav, ki se je v Evropi že odločila pripraviti take olajšave, predvsem podporo podjetjem, da se bodo odločale za investicije na področju teh držav, ker se tudi te države tako kot Slovenija soočajo s pomanjkanjem kvalificirane delovne sile, ali pa želijo samo na globalnem trgu pridobiti najboljše in zato seveda države za ta namen v teh državah ponujajo ugodnejšo davčno obravnavo. Te tri države so predstavile enotno 25-ostotno davčno stopnjo za pridobivanje teh delavcev. Mi po drugi strani smo predstavili davčni kredit v višini 7 odstotkov bruto prejemkov tega delavca, pa bom povedala zneske koliko se to pozna pri dohodnini na podlagi informativnih izračunov. Pri dveh povprečnih plačah in pri enotni davčni stopnji v višini 25 procentov, bi bil znesek končne dohodnine okrog 9 tisoč evrov.

pri 25 odstotni enotni davčni stopnji bil znesek končne dohodnine okrog 14 tisoč evrov, ob sedem odstotni olajšavi bo ta znesek nekaj pod 11 tisoč evri. pri štirih povprečnih plačah bi bil znesek dohodnine ob 25 odstotni plači okrog, dobrih 19 tisoč evrov, slabih 19 tisoč 500 pri sedem odstotni. Pri sedem odstotnem davčnem kreditu pa bo ocenjen znesek končne dohodnine nekaj manj kot 17 tisoč 500 evrov.

OECD, po kateri se Slovenija glede na davčni primež, saj to je zelo splošen podatek, uvršča pri samski osebi s povprečno plačo in brez otrok: uvršča se na sedmo mesto v Evropski uniji. Naši delavci praviloma odhajajo v Nemčijo, Francijo, Avstrijo in Italijo. In zanimivo je, da iz te iste raziskave izhaja, da imajo te države višji davčni primež kot Slovenija, kar nakazuje na to, da verjetno sama obremenitev plače, sam davčni primež ni ključni dejavnik konkurenčnosti delovne sile. Nekaj pripomb je bilo v smeri, da vsi ukrepi predstavljajo dodatno obremenitev oziroma dodatno obdavčitev, kar je bilo izpeljano iz tega, da so finančni učinki pri vseh ukrepih ocenjeni praviloma pozitivno. To bi držalo v primeru, če ti davčni ukrepi, če bi bili rezultati, ti finančni učinki izračunani ob enakih obsegih poslovanja. Praviloma pa ti ukrepi spodbujajo podjetja v širitev obsega poslovanja, v nova zaposlovanja in seveda zato so finančni učinki iz naslova davkov in prispevkov za zaposlitve, ki jih danes ni, pa si želimo, da bi jih s temi ukrepi privabili, pozitivni. Podobno so pozitivni tudi finančni učinki pri ukrepih, ki spodbujajo konkurenčnost slovenskega gospodarstva, kot so recimo predlog za uvedbo DDV skupine, predlog za brisanje 32. člena Zakona o davku na dohodek pravnih oseb, ki bodo omogočali stroškovne prihranke. Obsegi poslovanja, ki danes niso možni, ker seveda niso ekonomsko smiselni in zato tudi iz tega naslova pozitivni finančni učinki izhajajo predvsem iz povečevanja predvidenih obsegov poslovanja in zato ne predstavlja dodatnih obremenitev na obstoječe obsege poslovanja. Pripomba je bila na predlog za startupe, spraševalo se je o namenu tega ukrepa. Tu bi želela poudariti, da je ta ukrep nastal v tesnem sodelovanju s slovensko startup skupnostjo, na njihovo pobudo in naslavlja ključno težavo, ki so jo imeli naši ozirom ki so jo naši sogovorniki videli v obstoječem davčnem sistemu, in to je, da trenutek obdavčitve teh nagrad po sedaj veljavni ureditvi nastane takoj, se seveda ta nagrada v obliki delnic, predvsem deležev zaposlenim v startup podjetjih tudi izplača, ko jo dobi, ko prejme ta delež. Z našim predlogom... In takrat praviloma seveda zaposleni nima likvidnosti, ker praviloma niti ne dobiva plače v tem startup podjetju, ker glavnina problemov izhaja iz nelikvidnosti v startup podjetju v prvih fazah poslovanja. In zato naš predlog v celoti naslavlja to težavo na način, da se trenutek obdavčitve prestavlja na trenutek, ko zaposleni ta delež proda in iz tega naslova dobi tudi likvidnost, iz katere seveda lahko poplača davke in prispevke. Poleg tega ukrep prinaša še dodatne ugodnosti za imetnika, ker vemo, da velik delež teh startup podjetij propade. V sedanji ureditvi zaposleni, ne glede na to, da morda to podjetje ne doživi srečnega konca, v trenutku, ko pridobi delež, plača prispevke in davke. Po našem predlogu v primeru, ko bo startup podjetje propadlo, ta zaposleni ne bo plačal davkov in prispevkov, če bo pa vrednost deleža v prodaji nižja, kot je bila vrednost deleža ob pridobitvi, pa bo plačal samo davke in prispevke na znižano vrednost. In še dodatno ugodnost jim ponujamo: v letu, ko bo prišlo do prodaje tega deleža, jim vrednost te nagrade ne bo v celoti povečevala davčne osnove, ampak v nižjem znesku, ker smo predlagali bruto, povprečen je v tem primeru. Kar se tiče čezmejnih delovnih migrantov, ne gre za kaznovanje teh delavcev, gre za predlog, ki temelji na ugotovitvi ali dejstvu, da so ti delavci danes

In ker se nahajamo v razmerah, ko se Slovenija sooča s pomanjkanjem delovne sile, seveda na nek način ni smiselno, da bi z ugodnejšimi davčnimi obravnavami spodbujala naše rezidente, da si iščejo službo v tujini. Gre zgolj za izenačitev tega stanja s slovenskimi delavci nikakor ne za kakršnokoli kaznovanje teh delavcev, ki danes odhajajo na delo v tujino. Hvala lepa. Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to želeli ste dobili besedo,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

Pričenjam s prijavo. Prijava poteka. Prijavili ste se štirje. Mislim, da je čas 5 minut na vsakega razpravljavca oziroma razpravljavko. Andreja Živic predate besedo. Andrej Kosi, izvolite. Hvala predsedujoča za besedo. Torej moram se odzvati na prej razpravo kolegice Živec, ki je dejansko govorila, kako je bilo odprtje mednarodnega obrtnega sejma letos septembra politično motivirano in kako je šlo za nizkotnost in podlost obrtnikov in podjetnikov. Torej, kolegica Živec, vi ste obrtnike in podjetnike v Sloveniji obsodili, da so politično motivirani in kako so nizkotni in podli. Veste kaj, res je, resnica boli. Ker tam so predstavniki, torej predsednik Obrtne in predsednik Podjetniške zbornice torej povedala resnico, kakšno je stanje v državi. Gorenje zapira obrat v Kidričevem, Boxmark zapira obrat in tako naprej. Zapirajo se obrati, torej bo dejansko brezposelnost vedno večja. To je prvo. Drugo, Slovenija pada na lestvici konkurenčnosti in pada na lestvici storilnosti. Torej, je treba govoriti tudi v drugi obliki, da gospodarstvo spet ni tako vse tako sijoče, kot je prej govoril predsednik Vlade. In z davčno reformo moramo razbremeniti gospodarstvo, da bo lažje dihalo. In tudi to, kar je bilo objavljeno na POP TV glede obremenitve bruto plače in potem neto, da imajo na Hrvaškem skoraj 100 evrov večjo plačo ob enaki bruto plači, torej dobijo več ven, ali pa v Avstriji, kot v Sloveniji, je znak, da je nekaj narobe. In Slovenci bi mogoče rade volje bili za to, da se jih bolj obdavči, če bi res bila ta storitev naših inštitucij, kot je zdravstvo in tako naprej, takšna, kot jo od nje pričakujejo. Ne pa, da imamo največjo obdavčitev plač, pa vedno slabšo storitev. Torej, plačujejo zaposleni, davke takšne in drugačne, upokojenci na koncu pa se morajo tebi, zdravstvenim domom pred vrati, da dobijo svojega zdravnika

In da upokojenci potem ne dobijo oskrbe in tako naprej. In danes sem poslušal podatek, da se celo predvideva, da se bo podaljšala delovna doba pri pokojninski reformi in tako naprej, ker tako ali tako ljudje dlje delajo. Seveda, saj kdo pa bo danes šel v pokoj, saj si ne upajo ob tej nizkotni pokojnini. Torej pravzaprav je to danes tisto, da moramo tistemu človeku, ki danes je delovno zmožen, da dobi čim več denarja,

Tisti, ki pa ne delajo, pa bi to lahko, ne, oni so pa ubogi reveži. In to ni prav. In ta davčna reforma morala biti taka, da bi pravzaprav tisti, ki delajo rekli, ja, delež še več, dajmo razbremeniti samo dele, ker želiš delati torej popoldanskem espeju torej človeku, ki že tako ali tako 8 ur dela. Namesto, da bi jim potem tisti čas, ki še ima, da bi lahko preživel z družino in tako naprej in še dela, da bo lahko imel več prihodka, ne, njega pa dajmo še bolj obremeniti in to je narobe. Pustimo mu naj dela, saj, glejte, saj, če bo on zaslužil karkoli, ne bo, denar bo porabil, bo kupil nekaj in bo tega tudi imela država v korist, ker bo iz DDV ja dobila denar in tako naprej.

da pa opozarjamo mogoče, da pa bo tujec imel neko davčno olajšavo napram Slovencu, pa to ni nobena diskriminacija in nestrpnost in tako naprej, pač je samo opozorilo, zdaj ne vem kako lahko na to opozoriš, če ne smeš na to opozoriti.

in to je tisto. Torej davčna reforma mora sloneti na tem, da bodo razbremenitve plač in gospodarstva vedno manjše in spodbuditi ljudi, da bodo delali v Sloveniji, ne pa, da bodo mladi, katerim že tako ali tako plačujemo vse stroške, šli delat v tujino. Spoštovani državljan Republike Slovenije ali pa državljanka Republike Slovenije ni nujno Slovenec ali Slovenka. Nadaljujemo rado Gladek. Izvolite. hvala lepa za besedo. Jaz bom to izkoristil predvsem na odziv oziroma na razprave mojih predhodnic pa tudi vas, predsednica. Vse moti ta beseda tujec, ki jo je izrekla tako kolegica poslanka, tako sekretarka. V vašem gradivu, ki ga imamo na mizi, vsaj trikrat navajate besedo tujec, tako da jaz predlagam, ker je to očitno gradivo prikrito, izkazuje neko nestrpnost, tako da enostavno ta zakon umaknemo, ker je beseda tujec parkrat uporabljena. Ja, vi ste rekli, da so razni načini prikritega sovraštva. Tako da, toliko o tej besedi. Zdaj, kolegica Kert je rekla, da je neprimerno, da tukaj na javni sceni uporabljam besedo oziroma poudarjam, izogibanja davkom. Glejte, če kje v tem parlamentu moramo o tem jasno in odkrito govoriti, pa vi lahko to izogibanje davkov imenujete fuš, delo na črno ali pa siva ekonomija. Dejstvo je, da slovenski državljani, pa najbrž je marsikje po svetu podobno, imajo neko toleranco oziroma neki filing po domače rečeno, kaj je za njih še nek pravičen davek, pa kaj je po domače rečeno preveč, in marsikdo, opeharjenega, ne najdem zdaj čisto prave besede? In si to svojo pravico tudi vzame in normiranci, eden od temeljnih namenov normirancev je bil zmanjšanje sive ekonomije, dela na črno, fuš, kolikor pač želite. In s tem ukrepom, kot sem že prej na dolgo in široko razpravljal, odpirate tudi to možnost, da se bo kdo odločil, kot sem prej rekel, bo manj delal, bo delal lahko tudi kaj po strani, zato ker se kot prvo ne bo hotel z administracijo ukvarjati, kot drugo pa, kot sem prej rekel, mu je mogoče ta davčni primež za njegov, za njegov za Še enkrat, normiranci so bili namenjeni ravno temu. In, če se tukaj ne moremo o tem odkrito pogovarjati, ne vem kje se bomo lahko, ker očitno se tudi o kakšnih drugih stvareh ne moremo, za to pa je potem tako v državi. še enkrat, jaz tega zakona sigurno ne bom podprl, ker kot rečeno, prinaša veliko nekih dodatnih obremenitev. Ne zasleduje tistega jasnega cilja, omogočiti v Sloveniji pač normalen razvoj gospodarstva

Jaz sem se zdaj oglasil predvsem zaradi tega, ker iz zgodbe normirancev pač tudi sam izhajam, sem bil 40 let obrtnik espe in s tega stališča bi rad pač povedal malo izkušenj in malo tega, kako gledam jaz na to našo zakonodajo in jaz bom vsekakor z velikim veseljem podprl

tako samo, bom rekel, popoldansko obrtjo, ki se je ukvarjala z nekimi svetovanji, pa z nekimi, s takimi stvarmi. In tako nikoli nismo razmišljali, nisem razmišljal, koliko bi naj bilo prihodka, da bi me država obdavčila ali me država ne bi obdavčila.

v neke druge oblike boš lahko marsikaj drugače delal. Ne, zato, ker sem bil pač proizvodna zgodba, sem imel zaposleni in sem s tem vztrajal vso mojo delovno dobo in v tej delovni dobi sem plačeval prispevke in davke, ki so pač bili potrebni za funkcionalno in za obstoj mojega podjetja pa moje obrti in samo tako vam nakažem. Recimo, potem smo tudi preko obrtnih zbornic, pa preko tega smo se večkrat pogovarjali tako zadaj za vrati ali pa tako mimogrede, ni v javnosti, da nekateri obrtniki smo plačevali pač po dejanskih stroških, pa prihodkih, odhodke, nekateri pa so bili pavšalisti ali so pa pač drugače plačevali ali so se pa znašli, pa so imeli deooje, pa so neke druge zgodbe, pa stroške nabirali, da so lahko plačevali potem odhodke oziroma stroške so si nabirali.

so delali ve izpod zakonodaje. Moral je denar dobiti na črno in ga lahko dal naprej na črno, drugače tega ne moreš delati. Se pravi, tudi to je en cilj. Ta en cilj, da pač tisti, ki smo proizvajali ali pa, ki delamo, da se bomo izenačili. To je, meni ni pomembno, ali bo zdaj država pridobila milijon ali pa deset milijonov, pa imam, je pomembno to, da če dela eden kot espe, enako dela drugi pa kot popoldanca, pa tako, da bo pač neko enako obravnavan in da bomo v bistvu plačali, vsaj tako bom rekel, približno enako. Kot argument naj tudi to povem, recimo istočasno, jaz sem dobil pred, ko sem bil star 58 let, tega že daleč, se pravi, še ni bilo plače zraven poslanca, sem dobil obračun, informativni račun za pokojnino, kajne, in je moj kolega isto star kot jaz, je bil pavšalist, popoldanec pa je dobil tudi izračun, informativni, za pokojnino in moja pokojnina je bila na podlagi plačanih prispevkov iz espeja nad zagotovljeno pokojnino, njegova pa pod zagotovljeno pokojnino in potem, ko bova šla oba v penzijo, ko sva šla, sva dobila isto pokojnino in sem rekel, kolega vidiš, ti si manj plačeval, pa boš dal(?) isto pokojnino kot jaz, če je to prav, v redu. Zato pa pravim, da mi moramo v osnovi

To se ukvarjamo že 20 let, pa nobena vlada ne upa to sprejeti. Ko sem bil župan, nazaj, pa sem bil, 12 let smo to razpravljali, pa smo imeli ideje, pa gremo, ampak zakaj ne, tako kot en kolega vpraša. Zakaj pa ne recimo? Ja zato ne, ker so lobisti tako močni, da zmeraj, ko pride do te razprave ali poslancev ali bilo katere druge razprave do te mere, da se to ne sproži ali pa ugotovimo, da je protiustavno, da ima kdo neko premoženje tu, nekaj tam in da je pač narobe obdavčeno. Tako, da s tega stališča sem prepričan, da mi bomo morali, tako kot v zdravstveni reformi, se mora pač en tak korak narediti in stopiti korak naprej in gremo v to zgodbo. Sem pa tudi prepričan, da moramo mi davek na plače zmanjšati in povečati davek na / znak za konec razprave/ to, kar smo ustvarili, kar je premoženja

To je logična stvar, in ni noben problem, da se tam ne borijo za sebe. Bil je samo to problem, ker je bilo tako narejeno, kot da je bil minister mesec "kao" na žaru / opozorilni znak

zmanjkalo vam je časa. Zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora odločali pol ure po prekinjeni 8. točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. Prehajamo na **3. TOČKO DNEVNEGA REDA

V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade, magistri Katji Božič, državni sekretarki na Ministrstvu za finance. Izvolite. Spoštovana predsednica, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Dovolite mi, da kratko predstavim poglavitne vsebine predloga novele Zakona o davčnem postopku. Zakon o davčnem postopku je sistem procesnih pravil, po katerih se morajo ravnati davčni organi in zavezanci za davek pri obračunavanju, odmeri, plačilu, vračilu, nadzoru in izvršbi davkov. Predlog novele uresničuje odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki se nanaša na ureditev pravnih posledic ugotovljenega nedovoljenega davčnega izogibanja in dopolnjuje prenos nekaterih določb direktive o upravnem sodelovanju na področju obdavčenja ter direktive o mehanizmih za reševanje davčnih sporov v Evropski uniji. V predlogu zakona se poleg tega določajo tudi postopkovna pravila, ki jih narekujejo spremembe Zakona o dohodnini. Predlog zakona izboljšuje določila davčnega postopka z namenom, da se zagotovi transparentno, učinkovito in pravilno izvajanje v praksi ter omogoči lažje in hitrejše uveljavljanje pravic in pravnih koristi zavezancev za davke. V nadaljevanju izpostavljam nekaj pomembnejših predlogov. Institut zavezujoče informacije zavezancem za davek omogoča vnaprejšnjo pridobitev informacij o davčni obravnavi nameravanih aktivnosti. S predlogom se bistveno skrajšuje rok, v katerem mora davčni organ izdati zavezujočo informacijo. S predlagano spremembo se za delodajalca, davčnega zavezanca in davčni organ poenostavljajo postopki v zvezi z obračunavanjem dohodnine in prispevkov za socialno varnost, dohodkov v zvezi z delovnim razmerjem, ki jih zaposleni prejemajo od tujih z delodajalcem povezanih podjetij ali od podjetij v tujini, h katerim so bili zaposleni napoteni na delo s strani svojega formalnega delodajalca v Sloveniji. Z novim 74 členom, ki sledi odločitvi Ustavnega sodišča Republike Slovenije o načinu izvršitve njegove odločbe. Se urejajo pravne posledice za predhodna dejanja davčnih zavezancev ter za že izdane upravne akte davčnega organa v primeru, kadar se naknadno, torej po tem, ko je že bila izvedena obdavčitev, ugotovi nedovoljeno davčno izogibanje oziroma zloraba predpisov ter se v zvezi z istimi upoštevnimi gospodarskimi dogodki v davčnem nadzoru ugotovi drugačna davčna obveznost. Za te primere se uvaja solidarno odgovornost plačnika davka, osebe, ki je prejela neupravičeno korist, sklenitvijo navideznega pravnega posla oziroma zaradi nedovoljenega davčnega izogibanja ali zlorabe predpisa, ter vsake druge osebe, za katero iz objektivnih okoliščin izhaja, da je vedela oziroma bi morala vedeti, da sodeluje pri transakcijah, katerih namen je izogibanje plačilu davčnih obveznosti. Davčni organ bo po predlagani ureditvi preko sistema eDavki pod določenimi pogoji vročal vse dokumente v vseh davčnih zadevah tudi tistim davčnim zavezancem, fizičnim osebam, ki bodo predložili davčno napoved ali drugo vlogo v elektronski obliki preko tega sistema. Predlaga se tudi ureditev, na podlagi katere bo lahko davčni organ do vročitve odločitve o pritožbi zoper odmerno odločbo odložil davčno izvršbo **50. TRAK (VI) 13.05** (Nadaljevanje) tudi na zahtevo davčnega zavezanca pod pogojem, če bo ta hkrati s pritožbo zoper odmerno odločbo predložil tudi ustrezen instrument zavarovanja. Predlaga se črtanje možnosti odloga plačila davka za čas do dveh let, saj veljavna ureditev ne dosega namena, ki se kaže v lažjem plačilu davčnih obveznosti oziroma reševanju finančnih težav davčnih zavezancev. Večina, to je 80 odstotkov odloženih obveznosti, namreč ob zapadlosti ni plačanih, temveč se s tem dolgovom pridružijo še dolgovi iz tekočih obveznosti. S kopičenjem dolga se finančna stiska davčnega zavezanca le poglablja, s potekom časa pa se poslabšujejo tudi možnosti za uspešno izterjavo dolga, ker pride do odtujevanja premoženja s strani zavezanca prisilne poravnave, stečajev. Še vedno pa imajo davčni zavezanci možnosti za odlog plačila za čas do dveh let pod pogojem, da predložijo ustrezen instrument zavarovanja. V tej noveli zakona se predlaga zožitev obveznega zavarovanja izpolnitve davčne obveznosti, in sicer samo na primere, ko je pričakovana obveznost, ki presega 50 tisoč evrov, ugotovljena v davčnem nadzoru. Predlaga se tudi podaljšanje roka za podajo pripomb na zapisnik, ki ga sestavi davčni organ po opravljenem davčnem inšpekcijskem nadzoru.

Vsebinsko manjše spremembe zasledujejo poenostavitev postopkov in učinkovitost pobiranja davkov ter s tem varstvo javnih koristi, hkrati pa zagotavljajo jasnost in predvidljivost davčnega postopka, kar krepi pravno varnost davčnih zavezancev. Vlada predlaga, da predlog zakona podprete. Hvala. **PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ:** Najlepša hvala. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo Franc Rosec, izvolite. Hvala, predsedujoča. Lep pozdrav vsem prisotnim! Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku je del paketa davčnih zakonov, ki ne sledi potrebam ljudi in gospodarstva. Odzivi gospodarstva so jasni in nesporni, ponujeni obliže ne zdravijo padca slovenskega gospodarstva, hvala ne, pričakovanja niso bila izpolnjena. Zelo povedeno je tudi dejstvo, da so predstavniki gospodarstva izstopili iz strateškega sveta za davke. Pri pripravi naslednjega paketa davčnih sprememb ne bosta sodelovala v strateškem svetu za davke in iz njega nepreklicno izstopata s takojšnjim učinkom, so zapisali Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije ter Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije v pismu, naslovljenem na ministra za finance, Klemna Boštjančiča. S predlogom zakona se želi doseči večjo predvidljivost, pravno varnost, odpraviti administrativne ovire, poenostaviti pobiranje davkov in spremeniti način zavarovanja in zastaranja, kot na primer izdajanje nove odločbe v primeru popravka davčne napovedi, sprememba upravičenosti do obresti, odprava administrativnih ovir v zvezi z napotenimi delavci, skrajšanje roka za poziv k vložitvi davčne napovedi in tako dalje. Vendar se glede na uspešnost vlade doktor Roberta Goloba in njenih kadrov upravičeno poraja dvom, ali bodo pri tem uspešni. Še zmeraj namreč ne vemo, kako bo v praksi s poenostavitvami, kdaj bodo sprejeti pripadajoči pravilniki, kako bodo spremembe vplivale na spremembe informacijskega sistema FURS, koliko časa je potrebno za spremembo informacijskega sistema FURS, kako bo to vplivalo na spremembo informacijskih sistemov davčnih zavezancev, kdaj bodo pripravljeni novi obrazci za poročanje in podobno. Če vse to ne bo znano in pravočasno urejeno, bomo namesto davčnih sprememb doživeli davčni kaos. V javni obravnavi so kritiko na predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku podali tudi Gospodarska zbornica Slovenije, oddelek Obrtna zbornica računovodskih servisov, Združenje bank Slovenije, Davčno svetovalna zbornica Slovenije, Obrtno podjetniška zbornica Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije. Njihovi predlogi pa so bili le deloma upoštevani. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo pričakovali več. Pričakovali smo reformo, ki jo je Vlada doktorja Roberta Goloba tudi obljubila. Na mizi pa imamo zgolj kozmetične popravke oziroma spremembe, katerim odločno nasprotujejo praktično vsi.

Torej, sam Zakon o davčnem postopku je kot poseben upravni postopek sistem procesnih pravil, po katerih mora ravnati davčni organ in tudi zavezanci za davek pri pobiranju davkov, pravna pravila torej zagotavlja pravno varstvo davčnih pravnih razmerij, v katera vstopajo zavezanci za davek in drugi udeleženci pri pobiranju davkov oziroma varujejo položaj zavezancev za davek in drugih udeležencev v tem postopku ter s tem onemogočajo nedopustne posege v položaj davčnih zavezancev. Torej davčni zavezanci tako po postopku določenem v zakonu lahko uveljavljajo in zavarujejo svoje pravice in tudi pravne koristi. Zdaj sam poglaviten cilj tega zakona predlaganih sprememb tega zakona je torej uskladitev Zakona o davčnem postopku z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije z dne 5. oktobra 2023, in tudi na drugi strani s pravnim redom Evropske unije, ki zahteva dodatne prilagoditve nacionalne zakonodaje zaradi implementacije direktiv ter določitev postopkovnih pravil v zvezi s predlaganimi spremembami Zakona o dohodnini. Torej z rešitvami, kot opredeljuje Vlada, naj bi bilo davčnemu zavezancu omogočeno lažje oziroma hitrejše uveljavljanje pravic in pravnih koristi, prav tako zagotovljena večja pravna varnost in tudi predvidljivost, pobiranje davkov pa naj bi bilo bolj učinkovito, administrativnih bremen pa naj bi bilo manj. Ampak, ali je temu res tako po predlogih sprememb te zakonodaje? Ne, ta zakon tega ne prinaša. Torej, v Novi Sloveniji menimo, da prvi paket predlogov davčnih sprememb ne omogoča, ne omogoča ustvarjalnega, spodbudnega okolja. Za razvojne kadre in bo še dodatno obremenil gospodarstvo, na ta način pa ne bomo dosegli višje dodane vrednosti. Torej prav višja dodana vrednost na zaposlenega na primer je bila spet ena izmed tistih obljub predsednika Vlade, da bomo dosegli kaj kmalu na 100 tisoč evrov, torej zaradi tega, ker ta zakon tega ne prinaša. Menimo v Novi Sloveniji, da zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo kolega Soniboj Knežak. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoča. Lep pozdrav predstavnikom ministrstva, spoštovane kolegice in kolegi! Zakon o davčnem postopku predstavlja ključno pravno podlago za vodenje vseh postopkov, povezanih s pobiranjem davkov. Četudi sam ne določa davčnih obveznosti pa je učinkovito in zakonito vodenje postopkov predpogoj za dejansko izvrševanje obračunavanja in plačevanja davkov. Ko pogosto razpravljamo o davčnem izogibanju in pravičnih davčnih obveznostih pozabljamo kako pomembni so ustrezno vodeni postopki za dejansko izvedbo. Če davčni postopek ni zasnovan ustrezno in voden strogo zakonito se bo pogosto zgodilo, da se bo zavezanec preko sodnih instanc izognil davčnim obveznostim, državni proračun pa bo izgubil pričakovane prihodke, dodatno pa ostaja še možnost izplačevanja odškodnin zaradi neustrezno vodenih postopkov. Praksa dokazuje, da pritožniki relativno pogosto dokažejo take napake v postopkih. Davčni postopek je zato prav tako pomemben, kot je pomembna ustrezna razporeditev davčnih obveznosti. Ustavno sodišče je že pred časom ugotovilo, da je pomemben del Zakona o davčnem postopku neskladen z ustavo. Izpostavilo je, da zavezancem niso povsem jasno določene pravice in obveznosti, zaradi česar ne morejo nedvoumno določiti svojega položaja. Naj poudarimo, da so pritožbeni postopki, ki so sprožili tako ustavno presojo sproženi s strani zavezancev z visokimi dohodki in odmerjenimi obveznostmi. Davčne izgube, ki nastanejo na ta način niso posledica sporov z revnimi in slabo plačanimi davčnimi zavezanci. Zaradi teh razlogov je vlada pripravila novelo Zakona o davčnih postopkih, s katero odpravlja ugotovljene neustavnosti. Precej obsežne spremembe jasneje določajo položaj davčnih zavezancev, njihove pravice in dolžnosti, s čimer bi se zmanjšala arbitrarnost v davčnih postopkih in povečala njihovo učinkovitost.

Pomen davčnega postopka je prevelik, da bi si zaslužil površno obravnavo. V Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo v prvi obravnavi podprli predlog sklepa, da je zakonsko besedilo primerno za nadaljnjo obravnavo.

Hvala lepa za besedo. Med glavnimi ukrepi, ki jih Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku določa, so ukrepi za povečanje učinkovitosti pobiranja davka v praksi, izboljšanje področja pravne varnosti in predvidljivosti v kontekstu davčnega postopka ter ureditev odloga plačila davka ter obročnega plačila davka tako za fizične kot pravne osebe. Ta predlog zakona je vsebinsko malo drugačen od ostalih predlogov zakona, ki jih danes obravnavamo, saj ne spreminja točno določenih davkov, temveč ureja administrativni aspekt pobiranja davkov. To področje ni nič manj pomembno od recimo spremembe v stopnji do določenega davka, spremembe v višini olajšave ali pa spremembe v krogu zavezancev določenega davka. V državi imamo lahko pravičen sistem progresivnih davkov, a če prihaja do obsežnega izogibanja davkom tako po legalni poti davčne optimizacije kot po ilegalni poti davčne utaje pride do izkrivljanja pravičnosti davčnega sistema. Predlog zakona naslavlja tudi pomembno problematiko plačevanja davkov v primeru likvidnostnih težav pri podjetjih, pa tudi pri fizičnih osebah. Omogočanje Omogočanje odloga plačila davčne obveznosti pod pogojem, da je ta davčni dolg zavarovan, omogoča ugodnejšo razporeditev plačila davkov in s tem spodbudo, da se podjetje ali posameznik ne odloči za izogib plačilu davka, temveč svojo obveznost poravna, četudi nekoliko kasneje. Enako velja za obročno plačilo davkov. V Levici smo mnenja, da je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku primeren za nadaljnjo obravnavo. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. In kot zadnja ima besedo Poslanska skupina Svoboda, zanjo kolegica Andreja Kert, izvolite. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci in vsi ostali prisotni! Danes je pred nami pomemben predlog sprememb in dopolnitev Zakona o davčnem postopku, ki naslavlja ključne izzive v zvezi z davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji. Kot vsi vemo, je Zakon o davčnem postopku temeljni pravni akt, ki določa procesna pravila, po katerih se morata ravnati tako davčni organ kot davčni zavezanec. Pri obračunavanju, plačevanju nadzorov in izvršbi davkov gre za zakon, ki je osrednjega pomena za zagotavljanje pravne varnosti tako za državo kot za davčne zavezance. Pravila, ki jih zakon vsebuje, omogočajo, da zavezanci za davek uveljavljajo in zavarujejo svoje pravice ter preprečujejo morebitne neustrezne posege v njihove pravne položaje, vendar je Ustavno sodišče Republike Slovenije v odločbi z dne 5. oktobra 2023 ugotovilo, da obstoječi zakon ni v celoti skladen z ustavnimi načeli. Predvsem gre za vprašanja, povezana s preprečevanjem davčnega izogibanja in obravnavanjem zlorab, pri katerih trenutna zakonodaja ni dovolj jasna in določna. S tem je Ustavno sodišče opozorilo na pravno praznino, ki jo moramo zdaj odpraviti. Glavna sprememba, ki jo prinaša predlog novele zakona, je vključitev novega 74. člena, ki ureja pravne posledice za že opravljene pravne posle davčnih zavezancev in izdane upravne akte, kadar se naknadno ugotovi nedovoljeno davčno izogibanje ali zloraba. Na ta način bo zakonodaja jasneje določala, kako se bodo vzpostavile nove davčne obveznosti v takšnih primerih. Poglavitni cilj predlaganih sprememb je torej uskladitev zakona o davčnem postopku z odločbo Ustavnega sodišča, prav tako pa je nujno upoštevati tudi pravni red Evropske unije. To od nas zahteva dodatne prilagoditve, ki jih mora vključevati nacionalna zakonodaja, predvsem zaradi implementacije evropskih direktiv, ki urejajo davčno področje. Spoštovane in spoštovani! Zavedamo se, da se potrebe po spremembah ne pojavljajo zgolj zaradi odločitev sodišč ali mednarodnih obveznosti, temveč tudi iz izkušenj izvajanja trenutnega sistema.

Cilj predlaganih sprememb ni zgolj tehnične narave, ampak se usmerja k zagotavljanju večje transparentnosti, učinkovitosti in pravne varnosti pri izvajanju davčnih postopkov. Zaradi vsega tega navedenega bomo v Poslanski skupini Svoboda podprli predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o davčnem postopku in s tem pripomogli k učinkovitejšemu, bolj pravičnemu davčnemu sistemu v Republiki Sloveniji. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona in prvi je k razpravi prijavljen kolega Rado Gladek. Izvolite. Podpredsednica, hvala lepa za besedo. Zdaj, kako že rečejo? Čim manj posla z davkarijo, kajne, ampak mora pa biti, davkarija mora biti, tako da to je dejstvo. Zdaj, kaj, jaz se ne bi zdaj spuščal v te spremembe tega zakona, kar se tiče teh odnosov med davkarijo pa med pravnimi subjekti, ampak bolj ta administrativni del, bom temu rekel, me moti oziroma tisti prvi del so tudi že razna združenja in cel kup nekih pripomb je bilo, ne samo na ta zakon, na ta paket zakonov, ki jih danes obravnavamo, ampak bolj bi se tega administrativnega dela sam dotaknil. Glejte, vsaka taka sprememba oziroma če drugače začnem, veliko se govori o digitalizaciji, veliko se govori o avtomatizaciji in tako naprej, ampak mi pa kljub temu moramo še marsikaj, govorim iz naslova davčnega postopka, delati, vnašati, če se tako izrazim, kljub temu, da

digitalni del, bom rekel, bolj, bolj dodelal oziroma bolj optimistično ali pa bolj globoko, da bi se ga lotili. Po drugi strani pa tudi iz mojih izkušenj iz preteklosti vem, da vse te spremembe povzročajo oziroma imajo za posledico tudi določene tehnične težave,

svoj tehnični del temu zakonu, je običajno na začetku kar, kar nekaj težav in tudi tukaj se izpostavlja zdaj pri tem zakonu, saj deklarativno so stvari lepo, lepo pripravljene oziroma ideja recimo temu, da je, da je v redu, ampak ni pa, ni pa tega izvedbenega dela, govorim samo o tehničnem delu, ni pa tega izvedbenega dela, katerega pričakujejo, bi verjel, tudi informatiki, ki podpirajo FURS, predvsem pa kopica informacijskih podjetij, ki nudi informacijsko podporo z računovodskimi programi slovenskim, slovenskemu gospodarskemu okolju. In dalj časa oziroma manjši je rok med uveljavitvijo zakona in jasnimi pravili oziroma, če želite podzakonskimi akti oziroma pravilniki, ki bodo jasno določili pravila, rešitve, zahteve, ki jih nov zakon prinaša tudi s tehničnega vidika, lažje bi temu bilo, mislim, lažje bi se stvar izpeljala, no, kot rečeno, v preteklosti iz lastnih izkušenj je bilo že kar, kar nekaj težav pri takih, pri takih spremembah. Tako, da hočem povedati to, no, da če bi se že lotili, bi pričakoval res neko, neko resno reformo tudi na tem področju, kajne. Itak govorimo danes o davčnih reformah, tako, da bi to morala biti neka celota in da se, da se tudi ta tehnični del ne ukvarjajo podjetja s temi spremembami, bom rekel, vsake toliko časa, ampak mogoče v enem delu v malo večjem obsegu, pa da je potem za nekaj časa stvar zabetonirana oziroma jasna. Tako da, ker, če ne drugega, veste, da take stvari povzročajo in dodatne stroške podjetjem in čas, ki ga porabijo, da se

Predsedujoča, hvala za besedo. Predmetni Zakon o davčnem postopku predstavlja pomembno priložnost za izboljšanje našega davčnega sistema. Želim poudariti, zakaj so te spremembe pozitivne in kako bodo prispevale k bolj pravičnemu in učinkovitemu davčnemu okolju v Sloveniji. Zakon o davčnem postopku je namreč ključni pravni okvir, ki ureja odnose med davčnimi organi in zavezanci pri obračunavanju, plačevanju ter nadzoru davkov. Njegova vloga je nepogrešljiva za zagotavljanje pravne varnosti in transparentnosti. Zavezancem omogoča, da uveljavljajo svoje pravice, hkrati pa preprečuje neustrezne posege v njihove pravne položaje. Vendar pa je Ustavno sodišče Slovenije nedavno ugotovilo, da trenutna zakonodaja ni v celoti skladna z ustavnimi načeli, predvsem na področju preprečevanja davčnega izogibanja in zlorab. Poudarilo je, da so določbe premalo jasne in določne, kar ustvarja pravne praznine, ki jih je potrebno odpraviti. Predlagane spremembe tako prinašajo nov 74.a člen, ki bo natančneje urejal pravne posledice že opravljenih pravnih poslov in izdanih upravnih aktov v primerih nedovoljenega davčnega izogibanja ali zlorab. S tem bomo vzpostavili jasnejša pravila, ki bodo omogočila pravično obravnavo takšnih primerov in zagotovila, da se davčne obveznosti določijo v skladu z zakonodajo. Poleg uskladitve z odločbo Ustavnega sodišča je pomembno tudi, da naša zakonodaja sledi pravnemu redu Evropske unije. Kot članica Evropske unije smo namreč dolžni implementirati evropske direktive na davčnem področju, kar pomeni, da moramo našo nacionalno zakonodajo prilagoditi evropskim standardom in najboljšim praksam. Iz prakse in izkušenj pri izvajanju trenutnega sistema smo namreč ugotovili, da so določeni postopki potrebni izboljšav, sodna praksa in predlogi strokovne javnosti so pokazali na področju, kjer lahko povečamo transparentnost, učinkovitost in pravno varnost pri davčnih postopkih. Cilj ni le tehnična posodobitev, temveč ustvarjanje bolj pravičnega in predvidljivega davčnega okolja za vse zavezance. Pomembno je tudi poudariti, da predlagane spremembe ne bodo prinesle dodatnih administrativnih obremenitev za večino davčnih zavezancev. Davčne obveznosti bodo nastajale predvsem v zahtevi do večjih angažmajev, recimo, zaposlenih v inovativnih zagonskih podjetjih, ki bodo morali posredovati določene podatke, potrebne za pravilno pobiranje davkov, ter posrednike, ki bodo dolžni poročati o aranžmajih, namenjenih izogibanju enotnemu standardu poročanja ali o nepreglednih offshore strukturah. Verjamemo, da so te zahteve upravičene in so nujne za preprečevanje davčnih zlorab ter za zagotavljanje poštenega davčnega sistema. Naš cilj je vzpostaviti davčni sistem, ki bo temeljil na načelih pravičnosti, preglednosti in učinkovitosti. Želimo zagotoviti, da bodo pravice zavezanca zaščitene, hkrati pa bo država lahko učinkovito izvajala svoje funkcije. V zaključku bi želel poudariti, da je uskladitev naše zakonodaje z ustavnimi načeli in pravnim redom Evropske unije ključnega pomena za pravno varnost in zaupanje v pravni sistem, poštena in enakopravna obravnava vseh zavezancev je namreč temelj za gradnjo zaupanja v družbi in prispevka k stabilnosti financ. Menim, da so predlagane spremembe v postopku korak v pravo smer. Sam bom zato te postopke oziroma spremembe podprl.

Bi pa lahko o tem, in verjamem, da bomo zagotovo še govorili o tem Zakonu o davčnem postopku, predvsem pri, bom rekla, postopkih križnih kontrol, solidarne odgovornosti in tako naprej, vsaj sama si to želim, no.

pobudah pri členu zakona, ki so prišle s strani Gospodarske zbornice, s strani Združenja bank Slovenije in Davčno svetovalne zbornice Slovenije. Za pobude bi hotela samo povedati, da nekaj se pa le je upoštevalo. Recimo, pri 72. členu je bilo ogromno pripomb (VI) 13.30** (nadaljevanje) pojasnila, pošiljanje. In je bilo, ker je bilo toliko vlog, je bil tudi ta člen potem črtan recimo. Potem mogoče samo za javnost kakšne vrste pripomb in da jih tudi bom rekla, Vlada in ministrstvo prebere in tudi jih upošteva in zakaj ne more tudi vseh recimo, ne vem. Ena od pripomb je bila tudi, da pri v zvezi s predlaganimi spremembami, pri ZDOH-2, pri Zakonu o dohodnini glede nagrajevanja delavcev in posebne davčne obravnave za zagonska podjetja je predlagatelj menil, da recimo, da so rešitve rešitev, da je prezapletena rešitev. Zdaj, kaj naj upoštevamo tukaj pri členih zakona recimo? Potem, ena izmed pobud gospodarske zbornice, zbornice računovodskih servisov je bila tudi na spremembo 301., 307., 370. člena, rok za plačilo razlike med plačano akontacijo in izračunanim davkom

par dni razlike. Mislim, da tukaj potem FURS ni upošteval ampak ja, na splošno recimo tudi predlog sprememb 58. člena Zakona o davčnem postopku, ki ureja plačnika davka tudi tukaj se ne nanaša sploh na ta davčni, na Recimo, Davčno svetovalna zbornica Slovenije je dala predlog za preštevilčenje členov, nič slabega, super predlogi, ampak vsebina predloga tudi ni predmet te novele oziroma se se tudi določene stvari se ne urejajo bom rekla v teh, nomotehnične stvari v teh Zakonih o davčnem postopku. Generalno gledano pozdravljam ta zakon, saj pravim, upam, da se bodo določeni... Aja, mogoče še na na glede, bom rekla, podjetnikov in podjetij, ki nekako, je kolega prej rekel, da si želijo sprememb, ki jih uvedemo, da trajajo. Zdaj, tako ko poznam sprejemanje zakonodaje in vse te, bom rekla, postopke, jaz včasih, ko sem delala v bivši službi, sem si tudi tega želela in vedno sem pravila, zakaj se to vedno spreminja, se nekako res ne moreš slediti in ja, in verjamem, da si sigurno, sočustvujem s podjetniki in s podjetji, da resnično se to dogaja tako hitro, ampak žal zdaj vidim, da tudi že pri sprejemanju določenih direktiv običajno veže za sabo, da je treba sprejeti zakon. Spremembe in globalne in na nacionalni ravni so tako hitre, da pač žal ne gre drugače, kot da je treba tam in seveda potem skozi spremembe se dogajajo postopki, se dogajajo, bom rekla, tiste luknje, pravne praznine, ki jih je potem potrebno spet nadoknaditi oziroma na novo spisati in boljše spisati. In tukaj, ja, saj pravim, sočustvujem z vami in ne vem, upam, da bomo včasih prišli do tega, ampak dvomim. Zdaj, glede rokov, jaz sama sem delala dosti s tujino na prejšnjem delovnem mestu in moram reči, da v Sloveniji imamo roke in glede oddaje bilanc, davčnih obračunov in tudi plačil davka. Meni so enkrat, mislim, da je bilo to PISA v Italiji, rekli, gospa, v Sloveniji imate davčno oazo. In jaz se strinjam, da je, ker rok za dokončno doplačilo davka 30. oziroma 21. 4. se mi zdi res zmeren rok, da imajo podjetniki bom rekla, čas planirati in tudi čas plačati. Zdaj žal tako je. Tisti, ki nima, nima ali pa je že dolžnik za prispevke seveda verjetno ne bo imel tudi za davek. Ampak tu so pa potem pa drugi mehanizmi in druge osebne odločitve. Hvala.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

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. V zvezi s tem predlogom je skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade, in sicer

Spoštovani poslanke in poslanci in ostali prisotni! Veljavni Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki je začel veljati 2018, določa pravila, postopke in merila za množično ocenjevanje vrednosti nepremičnin, ki se uporabljajo za različne namene. Glavni cilji sistema množičnega vrednotenja so neodvisnost, ažurnost in večnamenskost sistema. Bistveno je stalno, sprotno prilagajanje posplošenih vrednosti spremembam podatkov o nepremičninah in spremembam na trgu nepremičnin. Na ta način se v vsakem času vsem nepremičninam zagotovi ažurna ocena njihovih vrednosti, ki jo je mogoče uporabiti za vrsto javnih in zasebnih namenov glede na potrebe uporabe. S tem postaja sistem množičnega vrednotenja nepremičnin eden od gradnikov infrastrukture države. Zakon določa stalno preverjanje, ali modeli vrednotenja in ocenjene vrednosti še izkazujejo stanje na trgu ter ob odstopanju predpisuje izvedbo postopkov novega določanja modelov. Doslej sta bila po tem zakonu izvedena dva cikla določanja modelov vrednotenja, ki pa sta se v določenem delu izkazala za pretirano obremenjujoča, določene faze postopka pa so bile ugotovljene kot nepotrebne in ne pripomorejo k večji varnosti, kakovosti sistema. Zato je osnovni cilj predlagane novele predvsem poenostavitev določenih faz postopka določanja modelov vrednotenja nepremičnin. V skladu s tem ciljem se poenostavlja javna razgrnitev modelov vrednotenja nepremičnin in ukinja poskusni izračun posplošene vrednosti. Zbiranje pripomb javnosti v času javne razgrnitve modelov pa prevzema geodetska uprava, s čimer se teh obveznosti razbremenjuje občine. Zakon ima predvidene tudi postopke, po katerih lahko lastniki nepremičnin dokazujejo, da ima zaradi določenih posebnosti njihova nepremičnina drugačno vrednost od ocenjene. Predlaga se sprememba postopka ugotavljanja posebnih okoliščin tako, da se vpliv posebnih okoliščin izkazuje enotno, samo s predložitvijo individualne cenitve. Spreminja se tudi postopek prilagajanja vrednosti nepremičnin po uradni dolžnosti, tako, da bo vpliv na vrednosti nepremičnin zaradi posledic naravne nesreče ugotovila Vlada s posebnim sklepom, s katerim bo na podlagi strokovnega poročila organa vrednotenja določila območje vpliva ter odstotek zmanjšanja vrednosti nepremičnin na tem območju. S tem so kakršnegakoli ukrepanja razbremenjeni tudi lastniki nepremičnin. Sistem množičnega vrednotenja predvideva stalno spremljanje dogajanja na nepremičninskem trgu in tudi ažurno prilagajanje modelov vrednotenja in s tem posplošenih vrednosti trenutnim razmeram na trgu. Zato se modeli vrednotenja preverjajo in prilagajajo vsaj vsaki dve leti, lahko pa tudi bolj pogosto. vsakim novim modelom se nepremičninam pripiše nova posplošena vrednost, lastnikom nepremičnin pa se pošlje zbirno potrdilo o podatkih evidence vrednotenja. Tako pogosto pošiljanje pisnih potrdil vsem lastnikom nepremičnin v Sloveniji je bilo ocenjeno kot nepotrebno ter finančno preveč obremenjujoče, zato se z novelo ukinja. Ne glede na to, pa se z novelo določa, da bodo vsi lastniki nepremičnin v letu 2025 prejeli pisno obvestilo iz evidence vrednotenja o vrednostih njihovih nepremičnin ter o podatkih teh nepremičnin, ki so bili pri oceni vrednosti upoštevani. V obvestilu bodo tudi pojasnila o tem, kako se bodo lastniki nepremičnin z neposrednim vpogledom v evidenco lahko seznanili z novimi vrednostmi v prihodnjih letih, ko pisna obvestila niso več predvidena. Digitalno manj veščim pa bodo tudi v prihodnje na podlagi njihove zahteve podatki še vedno na voljo v pisni obliki. Z novelo se predlaga, da se iz javnega vpogleda podatkov evidence trga nepremičnin izključi identifikacijska oznaka nepremičnine, s čimer se prepreči javnosti, ki za to nima zakonske podlage, pridobivanje podatkov o strankah posameznih nepremičninskih poslov. Posplošene vrednosti nepremičnin se uporabljajo na mnogih področjih, med drugim tudi za ugotavljanje materialnega položaja prosilca pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. V teh postopkih se trenutno uporabljajo vrednosti iz leta 2020, v skladu z veljavno zakonodajo, pa naj bi se po novem ciklu množičnega vrednotenja nepremičnin, tudi za pravice iz javnih sredstev uporabljati ažurne vrednosti. Da ne bi prišlo do neutemeljene izgube socialno varstvenih pravic zaradi povečane vrednosti premoženja prosilcev je treba v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakona o socialno varstvenih prejemkih preveriti ustreznost premoženjskih cenzusov in jih po potrebi prilagoditi, zato se z novelo predlaga uporaba novih posplošenih vrednosti nepremičnin za zagotavljanje pravic iz javnih sredstev do 31. julija 2026. Na podlagi vsega navedenega, Vlada predlaga, da predlog zakona, ki

Najlepša hvala. Trenutna ureditev predvideva zlasti pošiljanje zbirnih potrdil o podatkih evidence vrednotenja ob vsakem ciklu vrednotenja ob uveljavitvi nove uredbe o določitvi modelov vrednotenja vsem lastnikom nepremičnin, ki se jim z uveljavitvijo novih modelov vrednotenja posplošena vrednost njihovih nepremičnin potem tudi spremeni. V prihodnje po predlogu novele tega Zakona o vrednotenju nepremičnin pa se ukinja vsakokratno pošiljanje zbirnih potrdil. Torej, aktualni podatki o stanju nepremičnin in ocenjeni posplošeni vrednosti so lastnikom nepremičnin vedno na voljo z vpogledom v javno evidenco ali v obliki pisnega potrdila na zahtevo. Ker pa lastniki nepremičnin že več kot desetletje niso prejeli pisnega obvestila o podatkih in vrednostih njihovih nepremičnin, se s prehodno ureditvijo pač zagotavlja pisno obveščanje lastnikov v letu 2025. Kar se tiče finančnih učinkov je pač, ocenjuje, se da bo pošiljanje pisnih zbirnih potrdil o vrednosti nepremičnin lastnikom v letu 2025 imelo posledice v višini 2,4 milijona evrov, v prihodnjih letih pa iz tega naslova ne bodo potrebna več dodatna sredstva. Poleg tega zakon ima zagotovo še par drugih par drugih lastnosti, tudi glede cenitev. Tam se pojavlja vprašanje, kdo to cenitev plača. Ali to pomeni, hkrati je to tudi vprašanje za vlado, ali želi vlada, kar se cenitve tiče, ta strošek prevaliti iz države zdaj na lastnike. Jaz bi tekom razprave želel v bistvu ta odgovor ne. Kar se pa generalno tiče, o tem je bilo že veliko zapisanega okrog tega zakona, je pa takole. Ta predlog zakonodaje dejansko zapira vpogled v evidenco trga nepremičnin in na ta način zmanjšuje samo transparentnost, transparentnost v sami osnovi. Poleg tega tudi lastnikom nalaga nekatera dodatna bremena pri postopku, pri postopku ugotavljanja posebnih, posebnih okoliščin. To je tisti ključen argument zakaj bomo mi temu nasprotovali, pravi zakaj zapiramo evidence, ki so bile do zdaj v bistvu, v bistvu javne. Torej, ta predlog zapira v osnovi bit transparentnosti o samih nepremičninah. Dajmo si na primeru pokazati kar je tudi časopis Finance že pisal, o tem zakonu. Zdaj, če ste v preteklosti na primer kupili eno stanovanje v Mariboru, v Ljubljani, v Celju, kjerkoli in ste v samih pripravah na pogajanja s prodajalci želeli poiskati primerljive transakcije ste te podatke lahko enostavno preprosto pridobili in to za točno določena stanovanja. Pri tem ni bilo nobene težave. Zdaj po novem, po tem predlogu temu več ne bo tako. In namesto točno določenih poslov boste vsi državljanke in državljani ob tem nakupu dejansko lahko dobili le še podatke o tem, kaj in po kakšni ceni se je, denimo, prodalo na širšem območju, ki vas zanima, na primer Ljubljana okolica, Ljubljana, Maribor, Maribor okolica, ne pa dotično predmetno stanovanje. Jaz se res sprašujem, zakaj je potrebno to zapiranje, zakaj onemogočamo transparentnost vizavi prodajalcem in na drugi strani lastnikom? Torej poenostavljeno, draga koalicija, vi s tem zakonom dejansko vnašate dodatno zmedo, če ne bo tekom razprave in sprejemanja tega zakona prišlo do amandmiranja tega dela. Namesto te obljube več reda na trgu nepremičnin kaže to, da bomo zdaj dobili več zmede, več megle in ljudem dejansko onemogočili vpoglede v to ceno nepremičnine. zdaj zapiramo trg nepremičnin. Če bomo s tem tempom nadaljevali, bomo kmalu imeli kaj še zaprto zemljiško knjigo, bomo imeli morda zaprt AJPES. Jaz res ne razumem, zakaj zakaj je to početje ugodno za davkoplačevalce, razen to, da jih bomo dodatno obremenili, kar sem že dejal, pa ostaja odprto vprašanje glede cenitev. Torej iz teh, iz teh argumentov popolnoma osnovanih v Novi Sloveniji bomo nasprotovali temu zakonu. Torej naši argumenti, sem trdno prepričan, da so tisti tehtni in da ne gre tukaj zgolj in samo za nasprotovanje vladi

Hvala za besedo. Spoštovani. Podobno kot pri Zakonu o davčnem postopku Zakon o množičnem vrednotenju ne določa neposrednih davčnih obveznosti, toda njegova določila imajo ključen posreden učinek, z njegovo uporabo se ugotavlja vrednost nepremičnin, ki se nato uporabi tako za določitev davčnih obveznosti kot tudi za presojo upravičenosti pravic iz javnih sredstev. Vrsta podsistemov je odvisna od normalnega delovanja množičnega vrednotenja nepremičnin. Tudi ta zakon je od svojega začetka predmet številnih ustavnih presoj. Že večkrat je bil zaradi tega dopolnjevanj in spreminjanj. Ustavni pritožniki pogosto izpostavljajo svojo pravico do zasebnosti in pravico do pritožbenih sredstev na vrednotenje svojih nepremičnin. Spremembe tega zakona so za to potrebne zaradi nedavnih odločitev ustavnega sodišča, ki je dele zakona je označila za ustavno neskladne. Predlog, ki ga je pripravila Vlada v dobršni meri odpravlja neustavnosti, ki jih je izpostavilo Ustavno sodišče, pri tem pa v Poslanski skupini Socialnih demokratov izpostavljamo, da so vse pravice omejene s pravicami drugih, zato menimo, da gre Vlada z zakonskim določilom, ki javnosti jemlje dostop do identifikacijskih podatkov o nepremičninah in njihovih lastnikih predaleč. Naš izkrivljen trg nepremičnin bo deloval še slabše, če bomo na njem skrivali podatke o tržnih akterjih. Z uveljavitvijo take določbe bi tudi otežili možnost preiskav kaznivih dejanj pranja denarja in nenazadnje, znova bi dopustili da pravica do zasebnosti premožnih prevlada nad javnim interesom, zato v Poslanski skupini Socialnih demokratov tej določbi nasprotujemo in bomo predlagali amandma za njeno črtanje.

Hvala lepa za besedo. Glavni razlog za pripravo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin je dejstvo, da je v teku priprava novih modelov množičnega vrednotenja nepremičnin, s katerim se bodo posodobili podatki o vrednosti nepremičnin v letu 2025. Ker pa so v zadnjih letih cene nepremičnin občutno zrasle in bi lahko nove vrednosti nepremičnin izkrivile sliko cenzusov za uveljavljanje socialnih pravic, se bo ugotavljanje premoženja pri prejemnikih teh pravic zamaknilo do sredine leta 2026. V tem času se bodo cenzusi popravili na način, da se morebitni negativni efekt novih višjih vrednosti nepremičnin izravna z višjimi cenzusi za socialne pravice v skladu z rastjo cen življenjskih potrebščin. Zato je odveč strah, da bi nove vrednosti nepremičnin, ki bodo nastale po sprejetju tega zakona, kakorkoli negativno vplivale na prejemnike socialnih transferjev ali najemnike neprofitnih stanovanj. Predlog zakona prinaša kar nekaj praktičnih rešitev na področjih povezanih z vrednotenjem nepremičnin, poenostavlja se model vrednotenja za objekte in spremljajoče objekte za proizvodnjo električne energije na način, da se zvišuje meja moči nad katero se objekti in spremljajoči objekti za proizvodnjo električne energije vrednotijo na vsaj en megavat moči, kar v praksi pomeni manj pošiljanja podatkov s strani lastnikov majhnih elektrarn. Predlog zakona predvideva ukinitev poskusnega izračuna posplošene vrednosti, saj se je v praksi izkazal za skoraj neuporabnega. **59. TRAK: (DAG) - 13.50** (nadaljevanje) Prav tako se poenostavlja javna razgrnitev modelov vrednotenja nepremičnin z namenom izboljšanja učinkovitosti teh modelov vrednotenja. Ukinja se pošiljanje zbirnih potrdil o podatkih evidence vrednotenja, ki jih trenutna ureditev predvideva ob vsakem ciklu vrednotenja. Ob uveljavitvi nove Uredbe o določitvi modelov vrednotenja za vse lastnike nepremičnin, ki se jim z uveljavitvijo novih modelov vrednotenja posplošena vrednost njihovih nepremičnin spremeni. Za pošiljanje teh fizičnih potrdil ni več potrebe, saj so ti podatki dostopni v javni evidenci, se pa s prehodno ureditvijo določa še zadnje pisno obveščanje lastnikov v letu 2025. S predlogom zakona se poenostavlja postopek ugotavljanja posebnih okoliščin, ki se nanašajo na ugotavljanje tistih posameznih lastnosti nepremičnine, ki v modelu niso bile upoštevane pa imajo bistven vpliv na vrednost konkretne nepremičnine. Poleg tega se usklajuje opredelitev lastnika nepremičnin s spremenjeno pravno podlago po določbah Zakona o katastru nepremičnin. V Levici menimo, da je zbiranje podatkov o prodajnih in najemnih poslih trga nepremičnin da zbiranje teh podatkov pripomore k preglednosti trga, javni podatek o tržni vrednosti nepremičnine pa je pomemben za ugotavljanje davčne osnove za davek od dobička na kapital iz odsvojitve nepremičnin in davek od premoženja, ki se zaračuna lastnikom nepremičnin s stanovanjsko površino nad 160 m2 in lastnikom več nepremičnin. V Levici smo mnenja, da je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin primeren za nadaljnjo obravnavo.

Spoštovani! Predlog novele Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin je prav tako del davčnega paketa šestih zakonov, ki so bili v zakonodajno proceduro vloženi 2. septembra. Naj najprej omenim, da predlog zakona uvaja nekaj dobrodošlih sprememb. V grobem gre za poenostavitev določenih faz postopka določanja modelov vrednotenja nepremičnin, tisto s čimer se pa v Poslanski skupini svoboda ne strinjamo pa je vsebina predlaganega 15. člena, ki govori o javnem vpogledu v evidenco trga nepremičnin. Po eni strani razumemo argumente ministrstva, ki trdi, da obstoječa zakonska ureditev ni dovolj natančna, da do neprimernega povezovanja osebnih podatkov ne bi prišlo. Načeloma razumemo tudi argument, da ni primerno, da so podatki o posameznih transakcijah bolj varovani za pravne osebe kot za fizične osebe, a vendar gledamo na situacijo malo širše. Dejstvo je, da je za tiste, ki imajo denar, v zadnjem desetletju nakup stanovanja pri nas postal izjemna naložbena prihodnost. Na drugi strani pa so številni mladi, v bistvu velika večina njih, ki v naši državi do stanovanja pridejo zelo težko. Sicer nas v svobodi veseli, da se je z našo koalicijo zadeva končno začela premikati z mrtve točke, saj je v proračunu zagotovljenih sto milijonov, dodatno pa bo še DSU gradil stanovanja za nižji srednji sloj. Ob vsej tej gradnji, ki se po desetletju končno začenja, ne smemo hkrati mižati pred ostalimi praksami, ki dvigujejo cene stanovanj, zato se sprašujemo, zakaj javnost ne bi smela imeti vpogleda v evidenco trga nepremičnin? Menimo, da če ima nekdo pet ali več stanovanj, ki jim narašča cena, in s tem plemeniti svoje premoženje, potem nima nobenega razloga, da bi to skrival pred javnostjo. Zakaj, to mora zanimati tudi nas, saj naj bi v naslednjem koraku posegli tudi po obdavčenju premoženja, kot nam že dolgo sugerira OECD. Poleg tega je, širše gledano, tu še en problem: če ljudje presežek vlagajo v stanovanja in s tem dvigujejo cene, potem ne vlagajo na kapitalske trge in dokumenti kot strategija razvoja. Trga kapitala v praksi ne bodo tako uspešni. Izdaja obveznic pred časom je dober in pogumen korak v pravo smer, a potrebujemo še kakšnega, saj bodo premožnejši drugače še kar naprej kupovali stanovanja. Mladi pa si bodo še naprej ogledovali luknje, v katerih lahko bivajo za 500 evrov in več mesečno. Zato smo se v Poslanski skupini Gibanja Svoboda odločili, da to določbo spremenimo tako, da bo ostala taka ureditev, kot je bila do sedaj.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin je še eden izmed zakonov v davčnem paketu, ki ne izpolnjuje pričakovanj in visoko letečih napovedi Vlade doktor Roberta Goloba in Ministrstva za finance glede davčne reforme. Cilj predloga zakona naj bi bil predvsem upravna poenostavitev določenih faz postopka določanja modelov vrednotenja nepremičnin glede seznanitve lastnikov nepremičnin s podatki iz evidence vrednotenja in postopka uveljavljanja posebnih okoliščin, vendar temu ni tako. Predlog zakona namreč določa, prvič, ukinitev poskusnega izračuna posplošene vrednosti in poenostavitev javne razgrnitve modelov vrednotenja nepremičnin, ukinitev pošiljanja zbirnih potrdil o podatkih iz evidence vrednotenja, navidezno poenostavitev postopka opravljanja posebnih okoliščin in spremembe ugotavljanja posebne okoliščine po uradni dolžnosti, s spremembo merila za vrednotenje naprav in objektov za proizvodnjo električne energije. Za lastnike nepremičnin je morda najbolj pomembna sprememba, ki se nanaša na ugotavljanje posebnih okoliščin, ali drugače, na možnost ugovora na oceno vrednosti njihove nepremičnine. Zdaj lahko lastnik nepremičnine, ki se ne strinja z ocenjeno vrednostjo, na to lahko vpliva tako, da spremeni podatke o nepremičnini, na podlagi katerih je bila vrednost določena, ali pa navede tiste lastnosti nepremičnine, ki jih v modelu vrednotenja niso upoštevali, pa bi jih zaradi bistvenega vpliva na vrednost konkretne nepremičnine morali. S predlogom zakona pa to več ne bo možno oziroma bo ugovor možen le na podlagi uradne cenitve. Lastnik ocenjeni vrednosti nepremičnine lahko ugovarja le na podlagi individualne cenitve njegove nepremičnine. To pa bo lahko naredil le usposobljeni ocenjevalec vrednosti, ki bo cenitev izdelal po mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti. Takšna cenitev pa je draga in bo jo moral plačati lastnik nepremičnine. Spreminja se tudi način obveščanja in seznanjanja lastnikov o posplošeni vrednosti njihove nepremičnine. Do zdaj so bili obakrat, ko se je vrednotenje izvedlo, lastniki o vrednosti obveščeni pisno na potrdilih, ki so jih prejeli po pošti. Glede na določbe predloga zakona pa po novem ne bo več tako lastniki nepremičnin se bodo s podatki v evidenci vrednotenja seznanili z vpogledom v evidenco, ki bo javno dostopna ter bo odražala ažurno ocenjene vrednosti za vse javne namene. Izstopa tudi določba glede evidenc s trga nepremičnin, saj se predlaga sprememba, da identifikacijska oznaka nepremičnin ni javni podatek. Vlada doktor Roberta Goloba to zagovarja pod pretvezo varovanja osebnih podatkov prodajalcev nepremičnin, zato po novem splošni javnosti ne bo več omogočeno povezovanje podatkov posamezne transakcije v evidenci trga nepremičnin s podatki o konkretnem prodajalcu nepremičnine. Sprašujemo se, zakaj? Ali želi Vlada doktor Roberta Goloba kaj prikriti? Ali je to podlaga za nove afere, kot na primer Litijska, ali pa se želi prikriti nepremičninske posle predstavnikom podpornikov in sodelavcev vladne koalicije?

Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona in prvi je k razpravi prijavljen kolega Rado Gladek. Izvolite. Hvala za besedo. Potem lahko kar nadaljujem, saj izpostavil bom še enkrat iste stvari, kot sem jih ravnokar v stališču prebral. Zdaj, kot kaže smo danes zadnjič na portalu geodetske uprave lahko pogledali vrednosti naše nepremičnine oziroma narobe sem rekel, zadnjič je bil ta poskusni izračun, ali kako je ta pravi naziv vrednosti nepremičnine, tako da trenutno lahko pač to vidimo koliko naše, koliko so naše nepremičnine vredne. bi bilo, temu ne bi bilo čisto tako oziroma bi bil ta model malo drugačen, ampak pustimo to. Dostop do vrednosti oziroma lahko si boš pač ogledal koliko je tvoja nepremičnina vredna? Ampak izpostavil bi dve točki, kot sem jih že tam v stališču. Prvo, kar se tiče vrednosti, do sedaj je bila praksa, da si se lahko pritožil oziroma se nisi strinjal z izračunano vrednostjo tvoje nepremičnine zaradi takih in drugačnih razlogov. **61. bom rekel vplivajo različni faktorji, vplivajo faktorji, ki se lahko sčasoma zaradi takih in drugačnih okoliščin spremenijo. Vpliva tudi, bi rekel, stanje nepremičnine in tako naprej. In do zdaj si ti lahko to vrednost izpodbijal z, bom rekel, pritožbo oziroma z navedbo razlogov zakaj se pač s tem ne strinjaš. Zdaj po novem bi moral to novo stanje ali pa dejansko stanje nepremičnine ugotoviti zapriseženi cenilec. Vemo, da ti postopki stanejo, da so relativno dragi. In s tega stališča se mi zdi to malo sporno, zakaj zdaj ta del ta del želimo prevaliti na lastnike nepremičnin, zakaj se pač ne ostane pri prejšnji dikciji oziroma prejšnjem načinu, pa naj, pa naj država ugotavlja, če se ti pritožiš na izračunano vrednost, da naj ona s svojimi inštitucijami ugotavlja oziroma bom rekel na njihove stroške ali je temu res tako ali ne. Še bolj pereča sprememba pa je ta glede javnega dostopa podatkov. Kot smo slišali, ste tudi praktično vsi v koaliciji zgroženi nad tem oziroma se s tem ne strinjate. Dejstvo je, da je stvar stara že rekel, desetletij in je bila javna, se pravi, si lahko javno preveril, če ne drugega, ko si se zanimal za neko nepremičnino, kdo je lastnik, si imel že tukaj nek filter kaj je zadaj. Po drugi strani so bili razni podatki o trgu nepremičnin, o vrednostih teh poslov in tako naprej. Tako da iz tega naslova se res sprašujemo, zakaj bi to kar naenkrat bilo moteče oziroma bi bil problem. Tukaj se predlagatelj zakona sklicuje na varstvo osebnih podatkov, glejte, še marsikaj je osebni podatek pa nismo toliko striktni do tega, tukaj pa je pač neka praksa, ki zaenkrat ni povzročala nekih pritožb ali pa težav. Tako da s tega vidika podpiram te predloge, da tega ne boste dejansko vpeljali v zakonodajo. Ampak ne glede na vse, na obe te pripombe, ki sem jih imel, je moje stališče, da zakon kot tak oziroma namen tega zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del splošne razprave v katerem dobi besedo še predstavnica Vlade. Izvolite, imate besedo. Najlepša hvala. Jaz bi se odzvala predvsem na vprašanje oziroma pripombe glede stroškov povezanih z dokazovanjem posebnih okoliščin v primeru, da se lastnik ne strinja s posplošeno tržno vrednostjo nepremičnine s cenitvijo. Že v veljavni ureditvi velja, da če se lastnik ne strinja s posplošeno vrednostjo svoje nepremičnine, mora najprej preveriti ali so podatki o njegovi nepremičnini pravilno evidentirani v evidencah. Če so podatki pravilno evidentirani in se lastnik še vedno ne strinja s posplošeno tržno vrednostjo ima možnost zatrjevati, da so pri njegovi nepremičnini podane posebne okoliščine, ki vplivajo na vrednost nepremičnine. In že po sedaj veljavni ureditvi to lahko dokazuje bodisi s cenitvijo, lahko pa z uporabo oblikovanega seznama najpogostejših oblik posebnih okoliščin, ki naj bi znatno povečevali oziroma zmanjševale vrednost nepremičnine. Ta del veljavne ureditve lastnikom nepremičnin sicer olajšuje dokazovanje drugačne vrednosti njihove nepremičnine od posplošene vrednosti, vendar pa jim omogoča, da z namenom pridobivanja koristi uveljavljajo le tiste posebne okoliščine, ki so jim v korist, ne pa tudi tistih, ki sicer izkazujejo dejansko stanje, hkrati pa vplivajo na vrednost nepremičnine, ki ni ugodna za lastnike. Zato je bilo ocenjeno, da je obstoječo ureditev primerneje spremeniti na način, da kot edini oziroma enoten način dokazovanja drugačne vrednosti nepremičnine od tiste, ki je bila ugotovljena v postopku množičnega vrednotenja, ohranimo zgolj cenitev, **62. TRAK: (TB) - 14.05** stroške izdelave te cenitve pa tako po obstoječi ureditvi kot po predlagani spremenjeni ureditvi nosi vsak lastnik sam. Ocenjeno je bilo namreč, da je cenitev, ki je, ki jo izdelajo usposobljeni ocenjevalci vrednosti po mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti, najboljša ocena vrednosti za izpodbijanje vrednosti, kot je bila določena v posplošenem modelu določanja vrednosti. Hvala.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 Hvala. S tem zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora odločali pol ure po prekinjeni 8. točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade, državni sekretarki na Ministrstvu za finance, magistrici Katji Božič. Izvolite. Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! S predlogom tega zakona se v prvi vrsti zagotavlja prenos dveh direktiv Sveta o spremembah DDV direktive, in sicer se v nacionalni pravni red prenaša ureditev za mala podjetja in pa spremembe na področju stopenj DDV. S predlaganimi spremembami ureditve za mala podjetja se olajšuje čezmejno poslovanje malih podjetij. Slovenska podjetja se bodo lahko vključila v ureditev, ki jim bo omogočala, da opravljajo dobave v druge države članice brez, da bi za te dobave obračunavale DDV. Ta oprostitev obračunavanja DDV za čezmejne dobave bo veljalo vse dokler davčni zavezanci ne presežejo praga letnega prometa v Uniji, ki znaša 100 tisoč evrov in hkrati tudi ne presežejo nacionalnega praga za oprostitev obračunavanja DDV, kot velja v državi članici, v kateri uveljavljajo oprostitev. Enaka ugodnost bo veljala tudi za tuja podjetja, ki poslujejo v Sloveniji. Pomembna novost je tudi, da se navedeni prag s predlogom zakona zvišuje, prag za obvezno identifikacijo in obračunavanje DDV zvišuje iz 50 tisoč evrov na 60 tisoč evrov. Tudi s predlaganimi spremembami na področju stopenj DDV se prenašajo spremembe DDV direktive. Med drugim se omejuje uporaba nižje stopnje DDV za kemična fitofarmacevtska sredstva in umetna gnojila do 31. decembra 2031, ki je skrajni rok kot ga določa direktiva. S predlogom zakona se v skladu s spremembami DDV direktive tudi razširja in poenostavlja možnost uporabe nižje stopnje DDV za medicinske pripomočke in opremo, ki so običajno namenjeni uporabi v zdravstvu ali invalidnim osebam. Prav tako se s predlogom zakona ureja tudi uporaba nižje stopnje DDV za dobavo orodja in druge opreme gasilcev, običajno namenjena za uporabo pri intervencijah, ki je do sedaj začasno urejena v interventnem zakonu. Se pa z namenom podpore prizadevanju zdravstvene politike po zmanjševanju vsebnosti sladkorja v prehrani iz obsega uporabe nižje stopnje DDV izloči dobave pijač z dodanim sladkorjem in sladili, za katere se predlaga uporaba splošne stopnje DDV. Za sokove in vode se ohranja nižja stopnja DDV, za energijske in gazirane pijače ter druge pijače z dodanim sladkorjem in sladili, pa se predlaga uporaba splošne stopnje DDV. Pri tem sledimo zgledom sosednjih držav, kjer se za takšne pijače že uporablja splošna stopnja DDV. S predlogom zakona se zasleduje tudi cilj zmanjšanja administrativnih bremen za davčne zavezance z uvedbo možnosti skupne identifikacije za namene DDV več davčnih zavezancev. Davčni zavezanci, ki bodo sestavljali DDV skupino, se bodo za namene DDV obravnavali kot en davčni zavezanec. Skupini se bo dodelila ena DDV številka, transakcije med člani pa ne bodo predmet obračunavanja DDV. Prav tako bodo davčni zavezanci oddali le en obračun DDV za vse člane skupine DDV.

gre za podatke, ki jih davčni zavezanci že danes vodijo v svojem knjigovodstvu. Že po veljavni ureditvi mora davčni zavezanec omogočiti nadzor davčnemu organu nad obračunavanjem in plačevanjem DDV, in sicer tako, da na zahtevo davčnega organa predloži podatke iz evidenc, davčni organ pa bo omogočal pripravo predizpolnjenega obračuna DDV. S tem bodo davčni zavezanci razbremenjeni zahtevkov davčnega organa po predložitvi podatkov. Zmanjšal se bo obseg fizičnih pregledov pri davčnih zavezancih, predvsem manjšim zavezancem z enostavnejšimi transakcijami pa bo možnost sestave predizpolnjenega obračuna DDV olajšala izpolnjevanje obveznosti pravilne sestave in pravočasne predložitve obračuna DDV. S predlogom zakona se urejajo tudi izjeme od obveznosti izdajanja računov, ki so bile do sedaj urejene v podzakonskih predpisih. Ključna sprememba v primerjavi z obstoječo ureditvijo je, da se izjema od obveznosti izdajanja računov razširi na vse vrste avtomatov in zajame tako avtomate za prodajo blaga kot avtomate za prodajo storitev, za katere trenutno velja obveznost izdajanja računov. S tem se bo zagotovila enaka obravnava vseh zavezancev, ki opravljajo dobave preko avtomatov, zavezance pa se bo razbremenilo tiskanja papirnatih računov. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, predlagam, da predlog zakona podprete. Hvala. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Najprej ima besedo Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo kolega Soniboj Knežak. Hvala in lep pozdrav še enkrat. Vloženi predlog, ki ga je v okviru svežnja davčnih sprememb pripravila vlada, prinaša nekaj pomembnih novosti, ki se v večini nanašajo na poenostavitve in izboljšave delovanja gospodarskih subjektov. V dobršni meri je povezan s prenosom evropske direktive, vezane predvsem na poslovanje malih gospodarskih subjektov. Spremembe tako vključujejo prenos direktive glede majhnih podjetij, kjer je najpomembnejše poenotenje praga za vstop v sistem DDV na 60 tisoč evrov, prilagajajo in poenostavljajo se določbe glede vodenja evidenc za DDV, prav tako zakon prinaša možnost oblikovanja tako imenovanih DDV skupin, ki podjetjem omogočajo vodenje in poračunavanje svojih obveznosti na ravni svoje skupine. Večino teh sprememb v Poslanski skupini Socialnih demokratov podpiramo. Velik del razmišljanja v zvezi s tem zakonom pa je povezan tudi z vladno najavo uvedbe tako imenovanega davka na sladke pijače. Tudi ta zakon namreč vsebuje spremembe na področju obdavčitve teh izdelkov, ki so trenutno obdavčeni kot hrana z nižjo stopnjo DDV. Po pojasnilih vlade v tem primeru ne gre za uvedbo davka na sladke pijače, gre pa za prilagoditev davčne stopnje, saj po oceni vlade ni primerno, da se zdravju škodljivi izdelki, ki imajo ustrezne alternative, obravnavajo z davčno stopnjo, ki jo sicer uporabljamo za hrano in zdravila. Poudarjamo pa, da je ob morebitni uvedbi davka na sladke pijače smiselno razmišljati o ločeni dajatvi, tako zbrana sredstva pa evidentirati in porabiti namensko za spodbujanje zdravega načina življenja, vendar bo to posebna razprava, ki jo bomo opravili ločeno. Predlog zakona, ki v največji meri prinaša pozitivne spremembe evropskih direktiv v Poslanski skupini Socialnih demokratov označujemo kot primernega za nadaljnjo obravnavo. Hvala.

V Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost pozdravljamo kar nekaj ukrepov, ki naslavljajo različna področja. Uvedba obveznega vodenja evidence obračunanega DDV in odbitega DDV bo pripomogla k učinkovitejšemu boju proti davčnim utajam pri obračunavanju DDV Omejitev prenosa presežka DDV v naslednje davčno obdobje in uveljavljanja vračila presežka DDV na pet let bo pripomogla k zmanjšanju davčne erozije. S predlogom zakona se zvišuje prag letnega prometa za obvezni vstop v sistem DDV iz 50 tisoč evrov na 60 tisoč evrov, kar je po upoštevanju visoke inflacije v preteklih nekaj letih primerljivo s prejšnjim pragom in ne zvišuje bistveno kroga podjetij, ki so oproščena obračunavanja DDV. Dobrodošle so spremembe v stopnji DDV pri nekaterih izdelkih, in sicer spust iz splošne na nižjo stopnjo DDV pri medicinskih pripomočkih običajno namenjenih uporabi v zdravstvu ali invalidnim osebam in pri tipizirani gasilski opremi, ter na drugi strani dvig iz nižje stopnje na splošno stopnjo pri prodaji pijač z dodanimi sladkorji ali sladili. Ker je sprememba davčne obravnave sladkih pijač primarno mišljena **64. TRAK: (DAG) - 14.15** (nadaljevanje) kot podpora prizadevanjem na področju zdravstvene politike, bi si podobno podporo v prihodnje želeli tudi na področju stanovanjske politike, in sicer v kontekstu obračunanega DDV za novogradnje. Zakon o davku na dodano vrednost danes predvideva ugodnejšo davčno obravnavo stanovanjskih novogradenj, v kolikor so te manjše od 120 m2 za stanovanje ali 250 m2 za samostojne hiše. Za katere se obračuna znižana stopnja DDV namesto splošne stopnje. Čeprav je razlog za to ugodnejšo obravnavo socialna funkcija stanovanj, pa v praksi ta ureditev prinaša samo davčne ugodnosti za investicijske nakupe večjega števila nepremičnin. Socialna funkcija stanovanja mora biti vezana na kupca in ne na stanovanje. Zato smo mnenja, da bo v prihodnje potrebno ta sistem spremeniti v smeri, da se lahko nižja stopnja DDV pri novogradnjah uporablja samo v primeru, ko gre za nakup s strani gospodinjstva ali posameznika, ki prvič rešuje stanovanjsko vprašanje, ali za nakup s strani pravnih oseb, ki so ustanovljene z namenom uresničevanja socialne funkcije stanovanj,

Predsedujoča, hvala. S predlagano novelo se dviguje nacionalni prag za oprostitev obračunavanja DDV za opravljanje dobave blaga in storitev na ozemlju Slovenije s sedanjih 50000 evrov na 60000 evrov. Ministrstvo za finance ocenjuje, da bo dvig meje pomenil za okoli 20 milijonov evrov nižje prihodke državnega proračuna iz naslova DDV na leto, saj bo iz sistema DDV izstopilo okoli 2500 zavezancev, kar je približno dvoodstotni delež vseh davčnih zavezancev v Sloveniji. V poslanski skupini menimo, da je ta ukrep strateško pomemben za spodbujanje gospodarstva, rasti in krepitev malih podjetij, ki so temelj našega gospodarstva. Prvič, dvig praga za oprostitev obračunavanja DDV bo olajšal poslovanje malih podjetij in samostojnih podjetnikov, ki se pogosto soočajo z nesorazmerno visokimi davčnimi in administrativnimi obremenitvami glede na svojo velikost in prihodke. S tem ukrepom želimo povečati konkurenčnost, saj bodo lahko ponudili ugodnejše cene ali izboljšali kakovost svojih izdelkov in storitev brez dodatnih davčnih obremenitev. Drugič, ta sprememba spodbuja iniciativo manjše obremenitve omogočajo podjetnikom, da več sredstev namenijo razvoju novih izdelkov, storitev in tehnologij, kar prispeva k večji dodani vrednosti in boljši konkurenčnosti Slovenije na globalnem trgu. Tretjič, dvig praga prispeva k normalizaciji gospodarstva in zmanjšanju sive ekonomije. Ko so davčne in administrativne ovire previsoke, se mnogi mali podjetniki odločajo za delovanje izven uradnih kanalov. Z znižanjem teh ovir spodbujamo podjetnike, da poslujejo transparentno, kar povečuje davčno bazo in dolgoročno lahko celo izboljša proračunske prihodke. Četrtič, ta ukrep je usklajen z evropskimi smernicami in praksami. Mnoge države članice Evropske unije imajo višje prage za oprostitev obračunavanja DDV. S prilagoditvijo našega praga sledimo trendom in zagotavljamo, da slovenski podjetniki niso v slabšem položaju v primerjavi s svojimi evropskimi kolegi. Petič, olajšanje poslovanja malim podjetjem lahko spodbuja zaposlovanje in zmanjšuje še dodatno brezposelnost, ko se podjetja razbremenijo nepotrebnih stroškov, lahko več sredstev namenijo zaposlovanju novih delavcev, usposabljanju kadrov in širjenju poslovanja. Uvaja se tudi določene spremembe pri uporabi nižje stopnje DDV, glede na cilje, ki jih država poskuša doseči predvsem na področju zdravstvene politike, okoljske politike ter spodbujanja vlaganj v gasilsko opremo in sredstva za zaščito in reševanje. poslanski skupini si tudi z davčnimi ukrepi želimo spodbuditi prebivalce k bolj zdravemu življenjskemu slogu, predvsem k zmanjšanju uporabe pijač z dodanim sladkorjem, zato bomo v prvem paketu davčnih sprememb dvignili DDV za sladke pijače z dodanim sladkorjem ali sladili ter energijske pijače s trenutnih 9,5 odstotka na 22 odstotkov; gre za pijače, ki najbolj ogrožajo zdravje otrok, mladostnikov in v največji meri vplivajo na čezmerno debelost ter s tem povezane zdravstvene težave. S tem bomo na daljši rok tudi zmanjšali potrebe po zdravstvenih storitvah zaradi težav, povezanih s prekomernim uživanjem takšne hrane. Uživanje sladkih pijač velja za ključno gonilo svetovne epidemije debelosti povezano z zobno gnilobo, s sladkorno boleznijo in srčnimi boleznimi zato za tak korak ocenjujemo kot nujno potreben. Z novelo se bo uvedel institut skupine za DDV, to je možnost skupne identifikacije za namene DDV več davčnih zavezancev v primeru obstoja tesne finančne, ekonomske in organizacijske povezanosti. Glavne prednosti take skupine za DDV so za poslovne subjekte predvsem zmanjšanje administrativnih bremen, manjši stroški poslovanja zaradi izvvetja transakcij med člani iz sistema DDV ter učinkovitejši denarni tok zavezancev, ki bodo člani skupine za DDV. Predlog novele predvideva tudi uskladitev z ukrepi na področju okolijske politike z omejitvijo uporabe nižje stopnje DDV za fitofarmacevtska sredstva in umetna gnojila do 31. decembra 2031, kar je skrajni rok za uporabo nižje stopnje, ki ga predpisuje direktiva Sveta glede na stopnjo DDV. V Poslanski skupini ocenjujemo, da ima predlog novele zakona o DDV številne smele rešitve. Posebej poudarjamo pozitiven vpliv vpliv praga za oprostitev DDV na mala podjetja, ki bodo lažje poslovala in prispevala h gospodarski rasti. Verjamemo, da bo ta ukrep spodbudil podjetništvo, inovacije in zaposlovanje, kar je ključno za prihodnost naše države. Prav tako pozdravljamo dvig DDV za sladke pijače, saj verjamemo, da bo to prispevalo

Hvala ponovno za besedo. Zakon o davku na dodano vrednost, ki ga je Vlada vložila v zakonodajni postopek, je še eden od zakonov, ki pod navidezno skrbjo za gospodarstvo vsebuje vse kaj drugega. Zakon na začetku v slovenski pravni red med drugim vpeljuje direktivo glede posebne ureditve za mala podjetja, na podlagi katere lahko države članice prosto odločajo o višini nacionalnega praga letnega prometa za oprostitev obračunavanja DDV, vendar pa ta prag ne sme presegati vrednosti 85 tisoč evrov. Zakon, ki ga uveljavljamo pri nas, spreminja prag letnega prometa za obvezno identifikacijo z DDV v Sloveniji iz 50 na 60 tisoč evrov. Tu se postavlja vprašanje zakaj predlagatelj ni izkoristil možnosti zgornje meje in poslovnim subjektom pustil odprt prostor glede vključitve do zgornje meje 85 tisoč evrov. Oprostitev obračunavanja DDV za davčne zavezance, ki bodo na ozemlju Slovenije opravili dobave blaga in storitev v vrednosti, ki ne bo presegla 60 tisoč evrov letno, bodo poleg davčnih zavezancev s sedežem v Sloveniji lahko uporabljali tudi davčni zavezanci, davčni zavezanci s sedežem v drugi državi članici, ne pa tudi davčni zavezanci s sedežem izven Unije. Davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji bo upravičen do oprostitve obračunavanja DDV v drugi državi članici ali drugih državah članicah, če v tekočem in predhodnem koledarskem letu ni opravil prometa v vrednosti nad 100 tisoč evrov na ozemlju Unije. Davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji bo pridobil posamično identifikacijsko številko za čezmejno oprostitev na podlagi predhodnega obvestila, ki ga bo poslal Fursu. Predlagani zakon v slovenski pravni red uvaja tudi direktivo glede stopenj DDV. Direktiva omogoča uporabo nižje stopnje DDV za največ 24 kategorij blaga in storitev. V Sloveniji trenutno uporabljamo nižjo stopnjo DDV za 23 kategorij blaga in storitev. Zakon poenostavlja uporabo nižje stopnje za medicinsko opremo in pripomočke, posodablja se ureditev na področju obdavčitve umetniških predmetov, dodatno se ureja možnost, da je v primeru, ko Evropska komisija odobri Sloveniji uporabo oprostitve DDV za blago uvoženo v korist žrtev elementarnih nesreč, pod enakimi pogoji oproščena tudi pridobitev tega blaga znotraj unije oziroma dobava tega blaga na ozemlju Slovenije s pravico do odbitka vstopnega DDV. Predlagani zakon uvaja tudi splošno stopnjo DDV, to je 22 odstotkov na slad pijače. Namen dviga stopnje DDV naj bi bila spodbuda k opuščanju slabih razvad predvsem med otroci in mladostniki, ki najbolj ogrožajo njihovo zdravje in tudi v največji meri vpliva na prekomerno debelost ter s tem povezane težave. Posledično bi pričakovali, da se tako pridobljena dodatna sredstva v proračunu namensko namenijo programom ozaveščanja o zdravem prehranjevanju, ne pa zlijejo v proračun in namenijo za vse kaj drugega, kot pa za zdravje otrok in mladostnikov. po drugi strani opozarjajo, da bo s to spremembo Slovenija imela najvišjo davčno stopnjo na sladke pijače med sosednjimi državami, kar lahko slovenske potrošnike dodatno stimulira k čezmejnemu nakupu. Zakon prinaša tudi spremembe glede evidenc obračunanega DDV in evidenc odbitka DDV. Po sedanji ureditvi je zavezanec sam izdelal obračun DDV in ga predložil finančni upravi. Predlagani zakon uvaja pošiljanje tako imenovanih knjig prejetih in izdanih računov, na podlagi katerih bo finančna uprava sestavila predizpolnjen obračun DDV za posameznega zavezanca. Zakon uvaja tudi oblikovanje skupine za DDV za davčne zavezance in za njihovo poslovanje. Določa se novo pravilo glede pravice do odbitka DDV v primerih, ko davčni zavezanec, ki sicer obračunava DDV po fakturirani realizaciji, kupuje blago ali storitve od davčnega zavezanca, ki uporablja posebno ureditev obračunavanja DDV po plačani realizaciji. Ureja izjeme od obveznosti izdajanja računov, kar se tiče prodajnih avtomatov, ureja prenos presežka DDV v naslednje davčno obdobje in možnost prodajanja podajanja zahtevkov za vračilo presežka DDV se omejita na obdobje pet let od predložitve obračuna DDV. In kakšna je dodana vrednost tega zakona? Predlagatelj ugotavlja, da bo višji davek na sladke pijače prinesel v proračun 12 milijonov evrov. Po drugi strani ne more oceniti kakšen bo učinek odprave obvezne izdaje računa na avtomatih, čeprav v zakonu, ki ga bomo tudi danes obravnavali, ki ureja obvezno fiskalizacijo prodaje na avtomatih, predvideva dodatnih pet milijonov evrov v proračun. Prav tako ne zna oceniti finančne učinke uvedbe obveznosti vodenja evidenc obračunanega DDV in evidence odbitka DDV ter sporočanja podatkov iz teh evidenc davčnemu organu v elektronski obliki. Namesto temeljito premišljene davčne reforme, še en zakon, katerega učinki niso jasni niti predlagatelju. Zaradi vsega navedenega v Slovenski demokratski stranki menimo, da zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala. Hvala lepa. Kot zadnja ima besedo Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati, zanjo kolega Jožef Horvat. Izvolite. Hvala lepa, gospa podpredsednica. Spoštovana državna sekretarka s sodelavko, kolegice in kolegi! Predlog zakona, torej novela Zakona o davku na dodano vrednost, prinaša sicer nekaj pozitivnih sprememb, pri čemer gre seveda izpostaviti predvsem dvig praga za vstop v sistem DDV s 50 tisoč na 60 tisoč evrov letnega prometa, pri čemer bi lahko bil prag glede na direktivo še višji, direktiva namreč določa plafon 85 tisoč, ampak o tem morda nekoliko kasneje. Na drugi strani pa Vlada z višjo obdavčitvijo sladkih pijač škoduje slovenskemu gospodarstvu ter s tem hkrati povzroča ostro diskriminacijo proizvajalcev drugih sladkih živil, ki so prav tako zdravju škodljiva. Morda pa od danes naprej ne bodo več sladka. Zakon tudi ne spodbuja porabnika k pitju pijač, ki ima zmanjšano energijsko vrednost oziroma nižjo vsebnost sladkorja, saj so enako obdavčene vse sladke pijače, pa če imajo 2 grama ali 8 gramov sladkorja. Gospodarska zbornica Slovenije ostro zavrača takšen pristop, o tem smo lahko v tem času, odkar je zakon dan na svetlo, tudi veliko prebrali. Zdaj pa morda k dvigu praga. Novembra lansko leto sem ministru za finance dal poslansko pobudo, da naredi prav to. Namreč, dne 1. aprila 2013, - 2013 -, se je prag za vključitev v sistem DDV postavil na 50 tisoč in to imamo še danes. Minilo pa je že več kot deset let. Določitev praga omogoča, da se mali zavezanci v večji meri razbremenijo administrativno računovodskih opravil in se še bolj intenzivno posvetijo svoji osnovni dejavnosti, saj to ravno prihaja od gospodarstva. Nam politikom pravijo: pustite nas pri miru, da delamo. Zdaj, kdor to ne sliši, pač mora si nadeti slušalke. Od določitve praga v višini 50 tisoč evrov je preteklo torej že več kot deset let, znesek pa je od takrat ostal enak. (Nadaljevanje) so se razmere seveda močno spremenile, k temu je največ doprinesla inflacija v tem obdobju. Če pa pogledamo celotno obdobje stopnja inflacije od začetka aprila 2013 do konca oktobra 2023, ko sem pisal to poslansko pobudo, znaša inflacija uradni podatek 27,8 Jasno, da sem šel izračunati kakšna, kakšen bi moral biti prag revalorizirana upoštevajoč inflacijo seveda, revalorizirana vrednost zneska 50 tisoč z dne 1. aprila 2013 bi torej trenutno, takrat oktobra 2023 znašala 63 tisoč 900. In moja pobuda je bila, glede na navedeno, predlagam, gospod minister, da se prag za vključitev v sistem DDV poviša na 75 tisoč evrov, to je še krepko pod plafonom, ki je zapisan v direktivi, torej 85 tisoč. S tem bi namreč po moji oceni zadostili stopnji inflacije od aprila 2013 ter zagotovili nekaj prostora tudi za posledice inflacije v prihodnosti. Poleg tega mi tudi ocenjujemo v Novi Sloveniji, da si določen delež povišanja praga zaslužijo tudi mali podjetniki in podjetja, če Vlada povišuje njihove davčne obremenitve, logično pričakujemo bi jim lahko nekoliko zmanjšala vsaj administrativne. Minister potem na našo oziroma mojo pobudo na dolgo odgovori korektno in pravi, da ta dvig ni primeren, ki ga predlagam in torej mojo pobudo zavrne. To je demokracija. Ampak zdaj, kakšno slabo leto kasneje minister le pravi, da bi pa bilo to dobro narediti, vendar mi ocenjujemo, da je premalo korajžen. Ne vem zakaj mi v Sloveniji smo vedno v nekem krču in se vedno bojimo, da bo nekdo to zdaj zlorabljal, kot da bi politiki, ki o tem odločajo, sodili po metodi lastne kože. Niso vsi podjetniki DDV zavezanci takšni, da bi goljufali, ampak za to imamo tudi davčne inšpektorje. Drugo, kar se tiče bom zdaj malo grdo rekel, pijačarjev, saj to je popularni terminus, ki se v časopisju pojavlja. Obdavčiti oziroma dvigniti stopnjo DDV za sladke pijače in izključno za sladke pijače lahko tudi pomeni, kot da bom malo ciničen, Vlada ne pozna drugih živilskih artiklov, ki tudi vsebujejo sladkor, pa morda še kaj drugega, ampak predpostavljam, da vsa živila, ki so na naših trgovskih policah gredo skozi skrbno skrbno kontrolo, čeprav včasih tudi kaj pade skozi. Ta ukrep je resnično diskriminatoren in res se sprašujemo, kaj bo zdaj, kaj pa razni bomboni, čokolade, napolitanke, ne poznam teh zadev, ker se jih ne poslužujem, ampak teh je na stotine, ko grem mimo polic. Včasih imam občutek, da je ena tretjina polic zasedena s sladkimi živili, sladkimi artikli. A ti so pa vsi zdravi? res. Po moji oceni ne. Ne. Zdaj, kar naenkrat. Samo pijače in kakšen bo rezultat. Včasih koalicija ali pa Vlada nas sprašuje Novo Slovenijo, ko predlagamo kakšen zakon. Ali imate narejeno študijo, da bo res to kar trdite v zakonu. Zdaj mi vračamo vprašanje, ali imate študijo, da bo zdaj zdravje kar naenkrat v Sloveniji boljše, se izboljšalo. Hvala bogu, če bi se ampak saj veste, potrošniki se vedno znajdejo, pijačarji bodo ta dvig prenesli. nič se ne bo zgodilo, po moje noben ne bo propadel, nekaj več denarja se bo nateklo v državni proračun, kdo ga bo plačal? Ja, potrošniki. Se pravi, ta zakon je udarec na potrošnike, vsaj v tem delu. Ko prinaša dvig DDV na sladke pijače iz 9,5 odstotkov na 22 odstotkov. Potrošniki bodo s tem udarjeni. Kaj pa če bi drugače obrnili, pa bi rekli, dajmo zdaj v proračun, imamo na mizi, kaj pa če bi nekoliko več investirali v izobraževanje potrošnikov,

Pijačarji pravijo, da jih Vlada ignorira in da so razlogi za dvig DDV zavajajoči. Seveda mi v opoziciji, normalno, beremo in se pogovarjamo tudi z drugo stranjo, ki bo zdaj na nek način udarjena. In če že Vlada prinaša palico na določen segment gospodarstva, bi pričakovali, da prinese tudi kakšen košček korenčka; saj veste, o čem govorim. Sprememba DDV po naši oceni ne bo prispevala k zmanjšanju porabe sladkih pijač in izboljšanju zdravstvenega stanja v družbi, kot tudi ne ne zagotavlja zmanjšanja primanjkljaja v državnem proračunu. Teh nekaj milijonov ne bo bistveno vplivalo na

in zavezanost sektorja brezalkoholnih pijač k odgovornemu poslovanju in izboljšanju prehranske kakovosti skrbi. Popolna ignoranca Vlade, ki se z zvišanjem davka na sladke pijače očitno zanaša na preprosto zvišanje cen kot način vplivanja na potrošniške navade. Tu v tem segmentu prehranskih artiklov imamo seveda veliko manevrskega prostora in prav to bi terjalo, terja en poglobljen razmislek, kako naj davčna politika prispeva k višjemu nivoju zdravstva pri nas. Torej, kako naj davčna politika ali, bolj točno, davek na dodano vrednost vpliva na to, da bi se potrošniki odločali za bolj zdrava živila. Mi bomo glasovali proti predlogu sklepa, da je novela Zakona o davku na dodano vrednost primerna za nadaljnjo obravnavo. Hvala Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. Prvi je k razpravi prijavljen gospod Andrej Kosi. Izvolite. Hvala lepa ponovno za besedo. Ja, tudi jaz bi se najprej dotaknil tega DDV oziroma stopnje za vstop v DDV sistem. Res mi je zanimivo v Sloveniji, ker se tolikokrat se izgovarjamo na raznih odborih, ko sprejemamo neke zakone in tako naprej, prenašamo evropsko zakonodajo ali pa evropsko direktivo v slovenski pravni prostor. Ampak ponavadi je tako: če je direktiva premalo rigorozna, potem dodamo še kaj sami v tem primeru. Je pa zanimivo, če nam direktiva omogoča dvig tega praga za vstop v sistem DDV na 85000 evrov, ne razumem, zakaj zakaj tega ne upoštevamo oziroma zakaj ne sledimo direktivi v celoti, saj je prej kolega že dobro razložil ta vpliv inflacije in nasploh rasti cen in tako naprej. Tako da

direktive, ki jo Evropska unija predvideva. Kar se tiče sladkih pijač. Ja, se strinjamo, sladke pijače so škodljive oziroma ne vplivajo najbolje tako na otroke, mladostnike, pa v končni fazi tudi na nas. Zdaj pa, ali bo ta stopnja davka dejansko spremenila potrošniške navade, da bodo predvsem otroci in mladostniki spremenili mišljenje in bodo namesto energijske pijače vzeli

Glejte, jaz ne verjamem, da bo to otroke in mladostnike prepričalo, da je ne bodo kupili. Bi pa, to, kar mi je všeč, no, nas je kar nekaj to poudarilo, pa tudi s strani koalicije, bi pa morali večji poudarek dati dejansko na ozaveščanju. In namen, če že sprejemate tak zakon oziroma računate, da boste, da boste iz tega naslova dobili dodatnih 12 milijonov evrov bi moral ta denar iti striktno za ozaveščanje o škodljivosti, tako kot je prej kolega rekel, ne samo sladkih pijač, še česa drugega, kar ne vpliva dobro na človeško telo. Tako da kar se tega tiče lahko rečem spet en način pobiranja davkov, ki pa jaz mislim, da razen tega, da bo davčna malha mogoče malo bolj polna, nekega drugega vpliva ne bo. Pa še trgovci, kot sem že v stališču rekel, opozarjajo, da sploh v teh obmejnih področjih, ko ljudje več hodijo nakupovat čez mejo, bodo pač te sladke pijače tam kupovali, kar bo posledično škoda za naše proizvajalce tovrstnih izdelkov. Naslednja stvar, ta sprememba glede pošiljanja evidenc v zvezi z DDV, ja, saj že zdaj je jasno oziroma če si imel kdaj, smo imeli kdaj tako izkušnjo, ko si oddal DDV, pa so te čez nekaj časa iz Fursa klicali, da pa pošlje še knjigo izdanih pa prejetih računov, ja razumem, pač, večja kontrola. Ampak skrbi pa me to, kar smo imeli v enem prejšnjem zakonu, ta uvedba tukaj bo. To je del tistega kar sem prej govoril, to bo pač nek dodaten dodaten element v poslovanju. Treba bo določene stvari prilagoditi, pa mogoče je ta stvar še najmanj, najmanj kritična, ampak vsekakor bo pa potegnila za sabo neke neke postopke oziroma neko dodatno delo. No, in ko pol kot celoto pogledaš ta zakon, kot sem že prej rekel, predlagatelj ugotavlja, da bo višji davek na sladke pijače prinesel 12 milijonov evrov. V redu, to ste izračunali na podlagi prodaje, to razumem. Ne morem pa razumeti oziroma iz tega se jasno vidi kako se pripravljajo ti zakoni, da dva ne vesta, ki pripravljata različni zakon, kaj pišete. Vi ste tukaj v obrazložitev tega zakona napisali: Finančne učinke odprave obveznosti izdaje računov pri prodaji blaga preko avtomatov je težko oceniti. V zakonu, ki ga bomo pa obravnavali, naslednja točka, mislim, da je tam, pa jasno napišete, da bo fiskalizacija računov na avtomatih prinesla dodatnih pet milijonov v proračun. Zdaj bom kar direktno vprašal, ali na finančnem ministrstvu mislite, da če bodo, če bodo, listki ven leteli iz avtomata, da bo efekt drugačen, kot če se bo ta avtomat, ta račun, ki sicer ne bo priletel ven, fiskaliziral in

Tudi ne znate oceniti finančne učinke uvedbe obveznosti vodenja evidenc obračunanega. DDV in evidence odbitka DDV. Mislim, glejte, iz

knjigo izdanih pa prejetih računov in na podlagi tega ugotovili, da mogoče kakšen račun pa ni bil pravilno zaveden v DDV in tako naprej, mislim, na podlagi tega, pa če imate res, če je res nek informacijski sistem, sem jaz prepričan, da se da se da ugotoviti, kaj bo ta dodatna obveznost ali pa dodaten način poročanja o DDV prinesel. Jaz mislim, da je stvar nedodelana, da ste se na tem delu absolutno premalo potrudili. In če vi sami ne veste kakšni so, kakšni naj bi bili učinki tega zakona, jaz potem ne vidim čisto nobenega razloga, da bi tak zakon podprl oziroma da bi glasoval za to, da je primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala.

ki je bila 27,8 odstotka in da naj bi se dvig oziroma s to stopnjo, upoštevanja te stopnje bi prišli na prag 63 Se pravi, mi smo dali prag iz 50 na 60, za 3 tisoč 900 na letni ravni. Mislim, da je zelo dober približek tega praga in 3 tisoč 900 že pri malem ali pa pri velikem podjetju, je to relativno zelo majhen oziroma ničen znesek. mogoče še dobra plat tega, ki je tudi opozicija ne zna povedati oziroma prebere oziroma razmišlja samo tisto v slabi strani, da se glede za mala podjetja razširja možnost oprostitve obračuna DDV na zavezance s sedežem v Sloveniji, ki bodo upravičeni do oprostitve obračunavanja DDV v drugi državi članici ali drugih državah članicah, če v tekočem in prihodnjem koledarskem letu niso opravili prometa v vrednosti nad 100 tisoč evrov, na ozemlju unije v tekočem in prihodnem koledarskem letu v državi članici. To je zelo dober ukrep. To je ukrep, ki ga zagotovo mala podjetja še premalo uporabljajo. Sama menim, ker če je nekdo, ki posluje v Sloveniji in ni zavezanec za DDV in več ali manj posluje z državami članicami EU, se lahko registrira, dobro vemo, tudi že po zdajšnjem zakonu, za poslovanje, za DDV samo v članicah Evropske unije in tu se dviga tisti prag na 100 tisoč evrov, seveda, z upoštevanjem pravil, kjer pač posluje v državi članici. To je zelo dobra plat spremembe tega zakona. In jaz mislim, da očitke opozicije niso na mestu, ker niso niti tako rigorozne in tudi glede praga, jaz verjamem, da je lahko še diskusija v nadalje tudi v drugem paketu, če bi se, če bi se ugotovilo, da je to res ta prenizek prag. In še nekaj bi povedala, pri očitku na splošno na gospodarstvo. Tudi če podjetje, manjše podjetje, mali podjetniki, malo gospodarstvo, ki ne dosega že zdaj praga 50 tisoč evrov, deluje z materialom, ne samo s storitvami, se mu seveda splača biti zavezanec za DDV, saj si davek odbija od nabav. Tukaj so predvsem mogoče tisti spet, ki smo jih prej omenjali storitvene dejavnosti. Se pravi storitvene dejavnosti, kjer imajo, bom rekla, malo vhodnih stroškov in kjer nimajo pravice do odbitka DDV, če niso pač v sistemu obračuna. glede, glede stopnje DDV za sladke pijače. Pozdravljam ta predlog. Kolega Horvat je rekel, da ni študij, ampak so in bom celo prebrala, študije, ki so, recimo, bile so narejene v ZDA in tudi vplive zvišanja davka na sladke pijače, glede učinke. V ZDA so pridobili izkušnje, ki vendarle nakazujejo pozitiven učinek davka na sladke pijače. Skupina raziskovalcev na ameriški mornariški akademiji v Anapolisu je v petih ameriških mestih, v katerem, v katerih je bil v veljavi potrošniški davek na sladke pijače, analizirala spremembe navad potrošnikov. Ugotovili so, da je 31 odstotno zvišanje cen s sladkorjem sladkanih pijač zmanjšalo nakup za tretjino. Za vsak odstotek dviga cene so zaznali odstotek zmanjšanja nakupov teh izdelkov. Potem, slovensko združenje je omenilo Dansko in Nemčijo, tukaj raziskovalci berlinskega inštituta DIV(?) so ugotovili, da so po uvedbi davka na Danskem prebivalca, prebivalci sprva popili manj pijač sladkih, vendar davek ni učinkoval na del skupnosti z manjšo zmožnostjo samonadzora, zastavljena cilja višji davek, skratka ni dosegel, recimo v Berlinu, v drugi državi, in to bom po uvedbi davka, otroci popijejo 45 odstotkov manj sladkorja. Tak davek spodbuja proizvajalce k zmanjšanju vsebnosti sladkorja v pijačah, ne da bi

modelirali pričakovani vnos dodanega sladkorja na podlagi obstoječih trendov. Te ravni so primerjali s tem, kar je, kar se je dejansko zgodilo po uvedbi davka raziskovalci so ugotovili, da se je po napovedi in uvedbi davka poraba dodanega sladkorja pri otrocih zgolj iz brezalkoholnih pijač zmanjšala za 45 odstotkov v primerjavi s prejšnjimi leti.

tako da, ja, verjamem, to je zdaj prvi ukrep, seveda bo treba počakati rezultate katere bo dal ta ukrep in seveda, če ne bo dal rezultatov, bo treba razmišljati. Definitivno se pa strinjam, da samo zvišanje davka ne bo prineslo zastavljenega cilja glede zdravja. Najbolj mladostnikov in na splošno zdravja, ampak da je potrebno delati skupaj z ostalimi inštitucijami, tako na osveščanju in tako naprej. Tudi mislim, da NIJZ ta ukrep pozdravlja. bi se dotaknila še tudi dobrega ukrepa, kjer se s predlogom na podlagi 11. člena direktive o DDV, skupina za DDV, ki predstavlja možnost skupne identifikacije za namene DDV več davčnih zavezancev, v primeru obstoja tesne finančne, ekonomske in organizirane povezanosti glavne prednosti oblikovanja skupine za DDV so poslovne, za poslovne subjekte, ki bodo njeni člani, so predvsem zmanjšanje administrativnih bremen, tako da ja v velikih delih se tudi zmanjšujejo administrativna bremena, se, bom rekla, gleda tudi na gospodarstvo in malo gospodarstvo in ne vem, očitki opozicije, škoda da poveste samo slabe stvari. Mogoče še predlog, ki spreminja tudi pravico zavezanca do vračila DDV in pa skrajni rok za vložitev predložitve in zahtevka za vračilo DDV, da se tudi tukaj ureja pravico zavezanca do vračila DDV na podlagi obračuna tako, da se določi skrajni rok za predložitev zahtevka za vračilo DDV pet let od predložitve obračuna, s katerim je bil presežek ugotovljen in prav tako je možen prenos presežka DDV najdlje za obdobje petih let od predložitve obračuna s katerim je bil presežek DDV ugotovljen. Toliko z moje strani in seveda predlagani ukrep bom podprla. Hvala. Lepa.

namen DDV glede obdavčitve sladkih pijač in pa glede ocene finančnih posledic naših ukrepov. Predlog za dvig praga za obvezen vstop DDV je pozitiven ukrep, saj zvišuje prag iz obstoječih 50 tisoč evrov na 60 tisoč evrov, čeprav je skušal biti predstavljen kot negativen ukrep samo zato, ker je nižji od nekaterih drugih predlogov. Direktiva res določa zgornjo mejo 85 tisoč evrov, vendar pa je ta meja opcijska in države se za višino dviga, višino te stopnje odločajo ob upoštevanju sebi lastnih ciljev, med katerimi je zelo pomemben tudi izpad javnofinančnih prihodkov v obliki DDV. pri nas, v našem primeru, bi dvig praga na 85 tisoč evrov pomenil, da bi okoli 11 tisoč 400 zavezancev lahko izstopilo iz sistema in ti ne bi, vsi ti zavezanci lahko ne bi plačali do 95 milijonov evrov davka letno. Mi na Ministrstvu za finance ocenjujemo, da je velika verjetnost, da bi jih izstopilo okrog 9 tisoč evrov oziroma 7 procentov vseh davčnih zavezancev in da bi bile finančne posledice tega ukrepa, se pravi dviga na 85 tisoč evrov, okoli 70 milijonov evrov. Pomembno je tudi, da je ta ukrep namenjen administrativni razbremenitvi za male, za zavezance z malimi obsegi poslovanja, za zavezance začetnike, kar je podoben, če ne isti cilj kot pri **72. In zato se mi zdi pomembno izpostaviti tudi, da smo s tem dvigom na 60 tisoč evrov, sledili meji, ki je predlagana v Zakonu o dohodnini za kot zgornja meja za sistem polnega normiranstva, ki seveda tudi zasleduje cilj administrativne poenostavitve poslovanja za male zavezance in zavezance začetnike. Kar se tiče obdavčitve dviga stopnje DDV na pijače z dodanim sladkorjem, vseskozi smo poudarjali, da gre za prvi korak za najmanj za kompromis, ki je imel za namen čim manjšo možnost dodatno obremenitev gospodarstva. Ministrstvo za finance je v to zgodbo vključeno zato, ker smo nosilci Zakona o davku na dodano vrednost. Nikoli ni bil namen teh sprememb povečanje javnofinančnih prihodkov iz tega naslova. Ta predlog je kompromisni predlog med pričakovanji zdravstvene stroke, kjer so bila pričakovanja bistveno večja. Strateški svet za zdravje in Strateški svet za prehrano sta želela, da v bistvu pristopimo k dvigu stopnje DDV za vse vrste nezdrave hrane, torej vso hrano in pijače z dodanim sladkorjem, tudi mastno hrano in slano hrano. Na drugi strani pa seveda smo želeli prisluhniti, tudi opozorilom iz gospodarstva, da vse te ukrepe preučimo v luči, da dejansko predstavljajo, ko zasledujemo neke druge cilje, čim manjšo možno obremenitev za gospodarstvo. In v tej luči je bil oblikovan predlog, da v tem prvem koraku pristopimo zgolj k dvigu stopnje DDV za sladke pijače z dodanim sladkorjem in s sladili, zato, ker so ta vrsta nezdrave hrane po mnenju zdravstvene stroke tista vrsta, kjer prihaja do najbolj presežnega problematičnega vnosa kalorij. Ker pijače z dodanim sladkorjem mladostnikom, ki so ključni uporabniki te vrste pijač in ki jih tudi želimo zaščititi, katerih zdravje želimo zaščititi, ne povzročajo, ne dajo občutka sitosti, sladka hrana, piškoti, čokolade dajejo nek občutek sitosti, pri pijačah pa tega občutka ni in zato je poraba prekomeren vnos kalorij preko te vrste hrane najbolj problematična. V tem primeru, kar je bilo tudi izpostavljeno, to je tipičen primer, kjer je davčna politika komplementarna podporna politika drugim politikam. Gre za podporo ciljem zdravstvene stroke in pomisleki glede tega, da bi se ti prihodki, ki bodo realizirani iz tega naslova, namenili za promocijo zdravja so seveda na mestu. Problem je, ker se delu DDV ne da določiti namenskosti. Kljub temu pa se je Ministrstvo za zdravje zavezalo na teh istih strateških svetih in teh istih, istih debatah, da bo na bolj organiziran in aktiven način pristopilo k promociji zdrave hrane, zdravega prehranjevanja in imajo v svojem finančnem načrtu rezervirana sredstva za ta namen, kar seveda lahko na nek način tudi pomeni, da se ti prihodki pretakajo v preventivne aktivnosti.

Morda velja pogledati tudi kako imajo to urejeno sosednje države, države, s katerimi se primerjamo. Slovenija je že z mejo 50 tisoč evrov med državami z najvišjo mejo za vstop v sistem DDV. Avstrija ima mejo postavljeno na 35 tisoč evrov, Hrvaška na 40 tisoč evrov, Nemčija 50 tisoč evrov, Madžarska 32 tisoč 300 300 pa še nekaj. Edina od sosednjih držav, ki ima mejo višjo od naše, je Italija, ki pa jo ima na zgornjih mejah kot so določene z direktivo 85 tisoč evrov. Če v bistvu pokomentiram še komentarje glede ocene finančnih učinkov naših ukrepov, moram reči, da v oceno finančnih učinkov vlagamo vso potrebno skrbnost. Te ocene so seveda ocene, temeljijo na določenih predpostavkah, ki morajo biti nekako znane, ki se jih da predpostaviti, da so te ocene smiselne? V določenih primerih pač teh predpostavk ni možno oceniti in zato tudi samih ocen finančnih učinkov ni možno narediti. Recimo tak primer je knjiga izdanih in prejetih računov, kjer govorimo, kjer govorimo o tem, da bodo podjetja podatke, ki jih že imajo, avtomatsko, torej preko digitalizacije, izmenjevala s finančno upravo in zaradi tega bo posledično, bodo pravočasno zaznana dodatna tveganja, bodo finančni nadzori bolj usmerjeni, bolj učinkoviti, bodo mogoče zaznane neke vrste nepravilnosti, prevar, ki jih v tem trenutku se ne da oceniti in zato nekih finančnih učinkov, pomembnih, iz tega naslova ni bilo možno oceniti. Pri komentarju, da pa v tem zakonu in Zakonu o davčnem potrjevanju računov različno ocenjujemo finančne učinke istega ukrepa, pa gre za to, da vsak od zakonov ureja svoj del skupnega ukrepa. Zakon o davku na dodano vrednost ureja odpravo obveze izdajanja računov v fizični obliki, ki je nismo znali oceniti, nimamo predpostavk, koliko bo teh prihrankov, zaradi tega, ker avtomati prodajo storitev ne bodo več izdajali računov v papirni obliki, Zakon o digitalnem davčnem potrjevanju računov pa ureja fiskalizacijo in ta ukrep pa seveda smo ocenili finančne posledice. Hvala lepa.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 Ugotavljam, da je še interes. Če želi razpravljati tudi predstavnica Vlade, prosim, da se prav tako prijavi s pritiskom tipke za vklop mikrofona, v tem primeru dobi besedo kot zadnja. Odpiram prijavo.

mi imamo še eno težavo, predvsem pri mladostnikih in to je poraba alkohola in dokler bomo imeli mi v Sloveniji, torej, da bo alkoholna pijača cenovno bolj dostopna, kot sok, torej, brezalkoholna pijača. Potem ne moremo od mladih pričakovati, da bodo pa bolj porabljali brezalkoholne pijače

In, torej debelost, torej nezdravo prehranjevanje in uporabo teh nezdravih živil, nekako se najbolj opaža torej pri socialno sladkih(?) družinah. Točno to je. In kar se bo dejansko zdaj zgodilo, bo to, da bodo na tem spet slabše tisti, ki pa imajo najmanj prihodkov, zaradi tega, ker tisti, ki imajo prihodke, tako ali tako lahko otroku, torej mladini, kupi hrano, pijačo, ki ni tako mastna oziroma je dražja in seveda tudi bolj kakovostna. In pravzaprav pri socialnih šibkih imam pa problem, da posegajo po hrani, ki je manj in pijači, ki je manj kakovostna in seveda s tem cenejša. Torej tu boste naredili pa negativni ukrep. In zato bi morali, tudi, da dosežemo torej to davčno nevtralnost, pa razbremeniti pijačo, ki pa je bolj kakovostna, z manjšo vsebnostjo ali pa ne brez vsebnosti danega sladkorja. Da bi bila ta pijača, torej sadni sokovi, ki so zdravi, brez dodanega sladkorja, bolj dostopni tudi socialno šibkejšim ljudem in tudi s tem, da bi bila cena nižja, kajti če karikirano, če ti dva "deci" soka v lokalu stane toliko kot pol litra piva, potem ne moremo od mladine pričakovati, da bo raje si kupila sok, kot pa pivo.

hrana, ki je kvalitetnejša bila manj obdavčena ali pa tudi v tem primeru tudi pijače oziroma sokovi, ki so manj, ki so pač bolj kvalitetni, brez danega sladkorja. Zdaj, kar se pa teh avtomatov tiče pa bo tako ali tako v naslednji točki. Hvala. Hvala. S tem zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora odločali pol ure po prekinjeni 8. točki dnevnega reda.

V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade, magistri Katji Božič, državni sekretarki na Ministrstvu za finance. Izvolite. Spoštovane poslanke in poslanci! Novela Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb je del paketa davčnih sprememb, s katerim Vlada podpira ustvarjanje spodbudnega okolja za razvojne kadre in dodatno krepi gospodarstvo ter dodano vrednost. Predlog zakona, ki je pred vami spreminja in dopolnjuje nekatere obstoječe davčne ukrepe, določene v Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb oziroma ZDDPO-2. S predmetno novelo se usklajuje pravilo o davčnem omejevanju priznavanja obresti, ki je bilo v ZDDPO-2 implementirano v začetku leta 2024, in sicer se dviguje prag, kot to omogoča tudi Direktiva Sveta o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkov. Obstoječi institut ZDDPO-2, ki ureja priznavanje obresti za davčne namene, tako imenovana tanka kapitalizacija, se črta. Neomejeno prenašanje davčnih izgub, kot je določeno v 36. členu zakona, se preuredi na način, da ima zavezanec možnost prenosa davčnih izgub, ki bodo nastale po uveljavitvi te novele, pet let naprej. Pri tem zavezanec stare izgube nastale pred uveljavitvijo te novele, tako imenovane natečene izgube prenaša naprej še sedem let po uveljavitvi tega zakona. Dodatno predmetna novela zavezancem omogoča prenos neizkoriščenega dela olajšave za vlaganja v digitalni in zeleni prehod pet let v prihodnost po letu vlaganja. Rešitev je ugodna za zavezance, ki v letu vlaganja nimajo zadostne davčne osnove, da bi olajšavo uveljavljali takoj. Črta se posebna opcijska ureditev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Veljavna ureditev namreč v praksi ne pomeni administrativne poenostavitve pač pa odstop od načela obdavčenja po ekonomski moči. Je tudi nesorazmerno ugodnejša za zavezance v storitvenih dejavnostih. Spodbuja pojav nezakonitih praks na trgu dela, prikrivanje prihodkov in prelivanje prihodkov od zavezancev, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih odhodkov, zavezancem v sistemu normiranih odhodkov. Prav tako se v zakonu zaradi sistemskega pristopa prenaša določbo, vezano na donacije iz prehodne določbe interventnega zakona, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Predlagam, da se predlog zakona podpre. Hvala. Hvala. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Najprej dobi besedo gospod Milan Jakopovič v imenu Poslanske skupine Levica. Izvoli. Hvala lepa za besedo. Najpomembnejši ukrep, ki ga prinaša Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na prihodke pravnih oseb je omejitev možnosti prenosa akumuliranih preteklih izgub v trenutno davčno obdobje z namenom zniževanja davčne osnove in sicer na obdobje pet let. Trenutna ureditev, ki ne določa časovne omejitve uveljavljanja preteklih izgub povzroča ogromno davčno erozijo, ki koristi največjim podjetjem. Tipičen primer so določene banke, ki si z uveljavljanjem izgub iz časa bančne krize znižajo efektivno stopnjo davka na dohodke pravnih oseb na le nekaj procentov ter v nekaterih primerih celo na nič. Seveda pa niso le banke tiste, ki se poslužujejo prenosa preteklih izgub. Šokanten je podatek, da si je leta 2023 preko 17 tisoč zavezancev s pokrivanjem izgub iz preteklih let zmanjšalo davčno osnovo v skupnem znesku 900 milijonov evrov. Gre za ogromne zneske, ki predstavljajo izgubljene javno finančne prihodke, ki bi se lahko namenili v investicije na področju stanovanjske politike, javnega zdravstva, dolgotrajne oskrbe in infrastrukture, če naštejem še nekaj zgolj najbolj problematičnih področij trenutno. Vseeno pa je omejeno uveljavljanje preteklih izgub zgolj v določenem časovnem obdobju smiselno, saj ima proticiklični učinek. To predstavlja podporo sploh tistim panogam, ki imajo močno ciklično naravo, kot je finančni sektor s prej omenjenimi bankami ter ne nazadnje avtomobilska industrija, ki se trenutno spopada z upadom poslovanja. Zato smo z omejitvijo prenosa preteklih izgub na pet let zadovoljni. Smo pa mnenja, da bi bilo v nadaljnji obravnavi primerno skrajšati prehodno določbo iz obdobja sedmih let na obdobje petih let. Med ostalimi ukrepi, ki jih ta predlog zakona prinaša, je dobrodošlo tudi novo pravilo o omejevanju priznavanja obresti za davčne namene med povezanimi osebami, namen katerega je preprečevanje, izogiba davkom. Mednarodne skupine podjetij namreč dolg znotraj skupine razporejajo k povezanim osebam, ki so v jurisdikcijah z višjo obdavčitvijo, s stroškom obresti znižujejo davčno osnovo, medtem ko so povezane osebe posojilodajalke v jurisdikcijah z nižjo obdavčitvijo. Pozdravljamo tudi ukinitev ureditve za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za pravne osebe, ki trenutno obstaja po vzoru sistema normiranih samostojnih podjetnikov. Trenutna ureditev omogoča zgolj davčno optimizacijo in ne tudi administrativnih razbremenitev kot pri normiranih samostojnih podjetnikih, saj morajo pravne osebe vseeno voditi poslovne in davčne knjige, zato je obstoj normiranih pravnih oseb nesmiseln.

hvala za besedo. Spoštovani vsi prisotni! Predlog novele Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb je prav tako del davčnega paketa šestih zakonov. Novela, ki jo obravnavamo, predlaga omejitev možnosti uveljavljanja prenesenih davčnih izgub na naslednjih pet davčnih obdobij. Za tako imenovane stare izgube, ki so nastale pred začetkom uporabe tega zakona je določena posebna prehodna ureditev in sicer bi zavezanec za njih lahko uveljavil zmanjšanje davčne osnove v prvih sedmih davčnih obdobjih po začetku uporabe tega zakona gre za izgube iz davčnih obdobij na primer 5, deset ali več let v preteklost. Razlog za ukrep omejitve so med drugim podatki, ki kažejo, da se je v obdobju med leti 2012 in 2022 akumulirano kumuliralo stanje prenesenih izgub izjemno povečalo in sicer z 8 milijard evrov na več kot 20 milijard evrov. Vedno bolj se kaže, da časovno neomejen prenos, kot velja sedaj, omogoča izkoriščanje izgub enega poslovnega cikla v več nadaljnjih ciklih. S tem se akumulira skupna izguba in hkrati plačuje nesorazmerne nizke davke tudi v letih, ko so zavezanci za davek dejansko sposobni plačati. Tak primer je družba NLB, ki naj bi od bančne sanacije do konca prejšnjega leta ustvarila okoli 1,2 milijarde evrov dobička, na ta dobiček pa je plačala pičlih 32 milijonov evrov davka. To so jim omogočale ravno take davčne olajšave oziroma tako imenovani davčni ščit, do katerega je bila upravičena zaradi rekordne izgube, ki jo je pred desetletjem utrpela zaradi slabitve naslednjih posojil. Novi ukrepi so predlagani tudi na področju olajšav za vlaganje v digitalni in zeleni prehod. V Svobodi se zavedamo, da so taka vlaganja z vidika financ za podjetja intenzivna in dolgotrajna, zato se predlaga prenos neizkoriščenega dela olajšav naslednjih pet davčnih obdobij po obdobju vlaganja. Ukinja se posebna ureditev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, saj je analiza pokazala, da nameni in cilji nadgradnje sistema normiranih odhodkov za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in uvedba sistema normiranih odhodkov za pravne osebe, ki se je začela uporabljati z davčnim letom 2013, niso bili doseženi. Sistem je nesorazmerno ugodnejši za zavezance v storitvenih dejavnostih poleg tega spodbuja pojav nezakonitih praks na trgu dela, na primer prikrivanje prihodkov in **76. TRAK: (TB) - 15.15** (nadaljevanje) prelivanje prihodkov od zavezancev, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih odhodkov k zavezancem v sistemu normiranih odhodkov. Hkrati se prenaša tudi del vsebine novele Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki bo več zgolj, ki ne bo več Dodatna olajšava za donacije v višini 0,2 odstotka obdavčljivih prihodkov se je takrat razširila tudi na izplačila drugim nevladnim organizacijam na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo na tem področju v javnem interesu. To sedaj prenašamo v Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb. V sled vsega naštetega smo v poslanski skupini mnenja, da gre za dobro naravnane ukrepe in bomo soglasno glasovali, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa. Hvala. Gospod Rado Gladek bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvolite. Hvala, gospod podpredsednik. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb je neposreden napad na gospodarstvo, saj med drugim prvič ukinja posebno ureditev zagotavljanja(?) davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Deooji ne bodo več imeli torej možnosti ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Omejuje se možnost uveljavljanja prenesenih davčnih izgub v naslednjih petih letih, namesto kot prej, ko je bilo to neomejeno. Predlagani zakon ne sledi potrebam gospodarstva. Ravno nasprotno, predlagani zakon je namreč eden od paketov predlaganih davčnih sprememb, ki nima pozitivnega učinka za gospodarstvo in ne za ljudi. Ni razbremenitve dela, ni potrebnih spodbud, zgolj nove obremenitve. Dejstvo je, da se gospodarstvo ohlaja. Umarjeva jesenska napoved gospodarskih gibanj nam za leto 2024 napoveduje le 1,5 procentno gospodarsko rast, kar je za 0,9 odstotne točke manj, kot so napovedali spomladi, takrat torej 2,4 procenta, predvsem zaradi stagnacije investicij in šibkega tujega povpraševanja. Gospodarske napovedi naših glavnih gospodarskih partneric pa prav tako niso dobre. Odzivi gospodarstva na davčne spremembe, vključno s Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dohodka pravnih oseb, so jasni in zelo povedni. Kot govorijo, so ponujeni obliži, ne zdravijo padca slovenskega gospodarstva, hvala, nepričakovanja torej niso bila izpolnjena. Zelo povedano je tudi dejstvo, da so predstavniki gospodarstva izstopili iz strateškega sveta za davke pri pripravi naslednjega paketa davčnih sprememb ne bosta sodelovala v strateškem svetu za davke in iz njega nepreklicno izstopata s takojšnjim učinkom, so zapisali Gospodarska zbornica Slovenije in tudi Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije ter tudi Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, v pismu, ki je bilo naslovljeno na ministra za finance, Klemna Boštjančiča. Predsednik Obrtno podjetniške zbornice je tudi izpostavil, da se v zbornici ne gredo in ne bodo šli nikakršnega politikantstva, temveč bodo vedno zagovarjali interese obrtnikov in podjetnikov. Moram povedati, kaj nam sporočajo naši člani. Pričakovali smo in imeli smo, ko smo se skupaj s predsednikom Vlade usedli za mizo in sta bili napovedani dve delovni skupini za davčne spremembe, pač ni bila izpolnjena. Usedli smo se za mizo, ker smo pričakovali, da se bomo sprememb tako davčne, pokojninske kot zdravstvene reforme lotili odgovorno in celovito, tega pa seveda niso počeli. Iz vsega navedenega je jasno in sporno izhaja, da Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ne izpolnjuje pričakovanj. Ne gre za reformo, ampak zgolj za kozmetične spremembe, ki ne rešuje ključnih izzivov in problema nadpovprečne obremenitve dela. Po podatkih OECD namreč obremenjenost plač v Sloveniji raste hitreje kot v ostalih državah članicah OECD. Po obremenjenosti povprečne plače v Sloveniji z dohodnino in socialnimi prispevki se je Slovenija po poročilu OECD glede davkov v letu 2023, nahajalo na sedmem mestu med 38. državami OECD. torej, od vlade doktor Roberta Goloba in Ministrstva za finance pričakujemo konkretne predloge, ki pa jih ne vključuje Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodka pravnih oseb. Zaradi vsega navedenega v Slovenski demokratski stranki menimo, da zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala. Gospod Jernej Vrtovec bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija - krščanski demokrati. Izvoli. Ja, najlepša hvala. Ta zakon, to novelo zakona imamo letos že drugič na mizi, kajne državna sekretarka? Lansko leto oziroma ne, januarja tega leta, smo ta isti zakon imeli tukaj na mizi ste sprejeli eno stvar, in sicer spremembe pravil o omejevanju priznavanja obresti. Takrat je vlada to uzakonila, se spomnite tega, državna sekretarka. In takrat smo mi dejali, kar se tiče pravila tanke kapitalizacije, smo dejali: Torej ne le, da bomo imeli dvojno omejevanje in da želimo glede višine davčnega priznavanja obresti uzakoniti najbolj strogo opcijo, torej zgoraj omenjeni milijon evrov, se pravi neizkoriščenega dela presežnih stroškov izposojanja, ne bo mogoče prenesti. Takrat smo to mi dejali. In ste rekli: Ne, nimamo prav. Danes imate to spremembo na mizi, v roku pol leta se spremeni v tej Vladi vse. Tudi črtanje tega dela, ampak dobronamerno, hvala bogu, da človek spregleda zelo hitro svoje napake. Je pa drugič treba tudi kdaj opozicijo poslušati in če bi poslušali opozicijo takrat januarja meseca, potem do tega danes ne bi prišlo, vsaj v ne tej meri. Ta zakon absolutno ima sicer pozitivno lastnost glede olajšave za vlaganje v digitalni zeleni prehod. To je doprinos, ampak se pravi to, da se predlaga, da se neizkoriščeni del olajšave za digitalni zeleni prehod omogoči prenašanje tudi v naslednjih pet davčnih let. To ni slabo, da ne bo pomote. Pravim pa, da drugi deli te same zakonodaje, nasploh davčnih, dodatnih davčnih omejitev pač niso doprinos k dobremu poslovnemu okolju in davčni predvidljivosti. Torej, naše stališče je, da bomo temu zakonu, noveli zakona nasprotovali. Pozitivno, kot sem dejal je sicer širitev možnosti olajšave na zeleni prehod ter tudi en del poenostavitve sistema priznavanja obresti. Torej, to kar sem na začetku govoril, da ste končno ugotovili napako, ki ste jo naredili na začetku tega istega leta, ampak ta zakon je hkrati neposredno povezan z novelo Zakona o dohodnini in je v bistvu usmerjen proti normirancem, kar smo govorili v bistvu 1. točki današnjega dnevnega reda. Torej, ta novela zmanjšuje možnosti podjetij, da se odločijo za zanje primernejši način poslovanja in dejansko v skupnem

Hvala za besedo, predsedujoči. Spoštovane in spoštovani! Kot smo že izpostavili v opredelitvi do predloga zakona o dohodnini, so pomemben del tega davčnega paketa tudi olajšave namenjene investicijam in vlaganjem v zeleni prehod ter spremembe glede možnosti uporabe starih izgub za znižanje davčnih obveznosti. Večino predlaganih sprememb lahko ocenimo kot pozitivne. Na prvem mestu naj izpostavim omejitev priznavanja obresti med povezanimi osebami, ki danes predstavlja pomemben obvod, skozi katerega se podjetja izmikajo davčnim obveznostim. Pravilno je, da se izigravanje sistema in skrivanje obdavčljivih prihodkov med povezanimi osebami kar se da omeji. Kot zelo pomembno ocenjujemo tudi vladni predlog s katerim bi skrajšali trenutno neomejeno obdobje, v katerem je mogoče uveljavljati stare izgube za nižanje davčne osnove. Poenostavljeno to pomeni, da je nekaterim podjetjem dovolj že eno slabo nedobičkonosno poslovno leto, da nadaljnje desetletje ne plačuje svojih davčnih obveznosti. Zato pozdravljamo vladni predlog, želimo pa si, da bi bila omejitev še krajša. V nadaljnji obravnavi bomo predlagali, da se to obdobje skrajša sedmih na pet let. Predlog zakona ureja tudi olajšave za vlaganja ter investicije v zeleni prehod. Tu se predlaga popravek veljavne ureditve, ki je subjekte omejeval pri dinamiki vlaganj. Po novi ureditvi bi imeli subjekti možnost, da neizkoriščen del olajšave uveljavijo v prihodnjih letih, če bodo seveda ustrezno povečali svoje investicije. Zakon pa prav tako v sistemsko ureditev prinaša z interventnimi predpisi uveljavljeno olajšavo za donacije, ki je bila sprejeta kot eden od ukrepov za popoplavno sanacijo. Vključitev te določbe v sistemsko ureditev v Poslanski skupini Socialnih demokratov podpiramo. Ob koncu današnje razprave bomo v Poslanski skupini Socialnih demokratov podprli predlog sklepa, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala.